Prošle nedelje smo od predsednika Vlade čuli da nije na nama da se mešamo u delatnost Ustavnog suda i da će Ustavni sud doneti po prioritetu odluku po našem pitanju da li je Ustav prekršen pri uvođenju vanredne situacije. pitam, s obzirom da je na dnevnom redu ukidanje vanredne situacije, da li je Ustavni sud zasedao, da li je doneo neku odluku ili se možda čekaju neka bolja vremena, kao što su i za druge stvari odlučivali godinama kasnije?S

mere zabrane kretanja i to je više puta s ponosom isticano, što je dobro za sve građane Srbije da znaju, ali isto tako vas pitam da li za vas iz Vlade Republike Srbije postoje Srbi južno od Ibra? Evo, proverite informaciju, ja vam danas garantujem da npr. u srpskoj enklavi u opštini Štrpce za svo ovo vreme ni jedna jedina maska nije stigla, a kamoli nešto drugo.S kada ste govorili o ekonomskim merama, davanje minimalca za period od tri meseca i to samo za one koji su otpustili manje od 10% radnika, zaposlenih, je zaista s jedne strane diskriminišuće, jer ste morali da kada ste donosili ekonomske mere, da kažete i da donesete mere koje bi se donosile od privrednog subjekta do privrednog subjekta u zavisnosti čime se bave i kako su bili pogođeni. I s druge strane, trebalo je razmišljati, kada je rečeno da mogu dobiti pomoć samo oni koji su otpustili manje od 10% zaposlenih, da se automatski izbacuje iz sistema mnoštvo privrednih subjekata, pogotovo onih koji su bili zaista ugroženi i iz tih razloga su možda morali da otpuste jedan broj radnika, dok za ove druge odlaganje je zapravo samo pravljenje duga za narednu godinu.Vi ste morali, kada govorim o merama i pomoć privrednicima, da tražite i da date otpis, a ne dug, ne da ih zadužujete. S druge strane, trebali ste da razmislite ili da donesete odluku da se barem za ova tri meseca država odrekne plaćanja poreza i doprinosa od strane preduzetnika za mikro i vezano za mala preduzeća, jer država nikako ne pomaže tim privrednim subjektima, ukoliko im samo odrede da u narednoj godini plate sva svoja dugovanja. Opet se vraćamo na ono osnovno da zapravo država trebala privrednicima da omogući otpis, a ne dug.Treće, vrlo bitno pošto ste da kažemo hvalili i taj deo pomoći privrednicima i govorili o kreditima koje mogu da uzmu od Fonda za razvoj, trebali ste da shvatite da, ukoliko ste želeli da pomognete privrednicima, kako ih ne bi zaduživali, im omogućite jedan deo bespovratnih kredita od 25 do 70, 75%, u zavisnosti od slučaja do slučaja bi se odobravali. Kao što znamo nisu svi privredni subjekti isti, neki su u doba ove pandemije

opet ovih koji malo zarađuju, primer frizerskih salona, koji su bili zatvoreni.Ne možete uvek kada donosite odluku, kao i za ovu pomoć od 100 evra, kao što kažete hoćete da pomognete privrednicima, linearno donositi da odluka važi za sve. Nisu svi socijalno istog statusa, nisu svi privredni subjekti jednak broj zaposlenih, nisu svi likvidni, nemaju svi privredni subjekti milione. Svaka čast onima koji su se odrekli javno, velika preduzeća, rekli su da im nije potrebna ova pomoć. Ovde se govori o tome da ovim vi niste pomogli, već zadužili i od vas kao srpski radikali tražimo da se privrednicima izvrši otpis, a ne ostavljati im dug. To je ključno u celoj ovoj priči mere ekonomske politike.Kao i u svakoj teškoj situaciji, da li ona bila zdravstvena, vanredna ili ratna, pored svih glavobolja i teških stvari ipak uvek treba pamtiti i heroje. Pamtimo heroje sa Paštrika i Košara u ratnom stanju, ali mislim da ovim putem želim da naglasim da trebamo da pamtimo i da se neke određene inicijative izvrše, da se govori o herojima, a jedano od zaista velikih heroja je sada već pokojni dr Miodrag Lazić, hirurg iz Niša, koji je samo dva meseca pred penziju mogao da se povuče, ali on je ostao da se bori na prvoj liniji odbrane protiv

svih Srba. U svom oproštajnom pismu rekao je da je on hirurg napaćenog srpskog naroda. Takve ljude trebamo isticati i nadam se da će mu se Srbija makar posthumno na neki način zahvaliti. Hvala. Hvala, gospodine Damjanoviću.Reč ima predsednica Vlade Ana Brnabić. Izvolite. **Ana Brnabić** Hvala vam.Pomenuli ste jednu izuzetno važnu stvar o kojoj mojom greškom, možda, nismo dovoljno pričali, a to je

Po više osnova smo slali i na više načina zaštitnu oprema, a posebno zaštitne maske, na primer, u Štrpce. To što tvrdite je dosta paušalno i verujem da ste mislili da nemam dovoljno informacija ili da se nismo time dovoljno bavili.Predsednik Vučić i ja dobijamo dnevni izveštaj o tome kakvu sve vrstu pomoći podrške smo poslali našem narodu na KiM. U Štrpce smo slali direktno i bilo je preraspodela preko Doma zdravlja Štrpce, a da vam dam samo primer kako to izgleda.

Samo na današnji dan: u opštini Gnjilane nabavili smo i distribuirali neophodne lekove i hranu građanima; u opštini Vitina dezinfikovali smo prodavnice i prostorije ambulante u Vrbovcu, obezbedili i podelili 40 paketa pomoći za socijalno ugrožene porodice,

dan.Svakako vodimo računa o našem narodu, bez obzira da li su oni na severu KiM ili su južno od Ibra, ali zaista svaki dan i velika zahvalnost

ovo ostalo, a što se tiče ekonomskih mera, dakle, može ovako, može onako. Znate, mislim da smo dali maksimalno moguće. Nisam čula ni jednu jedinu primedbu od strane privrede što je i najvažnije. Obezbedili smo pomoć i podršku za tri meseca, plate za tri meseca, iako je vanredno stanje trajalo dva meseca, a sam prekid rada ni dva meseca. Dakle, stojimo pri tome. Jedna smo od sedam zemalja na svetu koja je obezbedila najveću moguću podršku našoj privredi. Dakle, 11% našeg BDP, 5,1 milijardu evra. Trudimo se da pomognemo i sektorski. Sad smo rešili i problem za samostalne umetnike. Ulažemo u naše građane i u njihovu dodatnu potrošnju i tih 100 evra, što mislim da je izuzetno dobra i da će se vratiti u budžet i našu ekonomiju, odnosno u budžet preko naše ekonomije, što je najbolji mogući efekat.Možemo da razgovaramo o tome da li je bilo potrebno davati više bespovratnih sredstava ili ne. Ja verujem u našu privredu i verujem da su ovako povoljni krediti ili garantne šeme, Fond za razvoj, da je to sve nešto što će naša privreda uspeti da iskoristi na najbolji način, a istovremeno je potpuno transparentno i mogu da se kontrolišu bilo

grantova, odnosno sredstava koja se poklanjaju. U ovom trenutku to našoj privredi nije potrebno, a pri tom zaista dajemo te tri plate.Nismo prema svima postupali isto. Odvojili smo sektor mikro, malih, srednjih preduzeća i porodičnih kompanija od velikih preduzeća. Oni koji primaju subvencije države na bilo koji način za radna mesta ne potpadaju pod ovu podršku. Dakle, vodili smo računa da zaista imamo najviše fer stav, a koji može da se primeni jednako, jednoobrazno na sve naše privredne subjekte.I ovo svakako nije ni kraj podršci, razmišljamo sada dalje o sektorskoj podršci. Radimo na tome i sa PKS i sa mnogim drugim organizacijama. I na kraju što se Ustavnog suda tiče, ja sam rekla nekoliko puta, mi poštujemo podelu vlasti, podelu odgovornosti. Ja tek nemam nikakvo pravo da komentarišem ni rad Ustavnog suda, ni njihove oduke. Ja se nadam da će ta odluka biti što pre. To je u najboljem interesu naše zemlje i svakako je Vlada Republike Srbije ta koja sa nestrpljenjem očekuje odluku Ustavnog suda.Koliko god mogu da apelujem da ona bude što pre, volela bih da to uradim, ali nisam sigurna da je to uopšte u mojoj ingerenciji. Dakle, Ustavni sud je svakako po podeli vlasti mnogo iznad mene, kao predsednici Vlade ili predstavnici izvršne vlasti, tako da se neću mešati u njihov rad, ali volela bih da vidim tu odluku što pre. Hvala.

jer šta znači to poslata je veća količina? Koliko tačno? Vi ste predsednik Vlade.Kažete veća količina je poslata alkohola opštini Štrpce. Ja sam rekao, maske, evo sada vam kažem i viziri. Nije poslato. Pitajte građane južno od Ibra da li su oni dobili, građani na kraju, da li je do njih stigla pomoć? Ne, nije stigla. I ja sam informisan na dnevnom nivou i verujte mi, bolje od vas.Sa druge strane kažete, poslato je u Gnjilane. Pa evo pošto vi to znate, verovatno ste informisani bolje od mene, a koliko to Srba živi u opštini Gnjilane? Koliko je to tačno poslato? Na koliko adresa je to stiglo? Koliko tačno Srba živi u opštini Gnjilane, predsedniče Vlade?Sa druge stane, kada govorite o ekonomskoj pomoći, pa vi ste prvo trebali da ta pomoć ide, da se usmeri vezano za finansijska sredstva da imaju za likvidnost i za obrt privrednih subjekata, a ovo, ovo samo može biti potpora.I sa treće strane, vi uredbe koje ste donosili, samostalno kršite. Uredbom Vlade Republike Srbije da roditelji koji imaju decu mlađu od 12 godina ostanu kod kuće i prate sa njima nastavu preko RTS-a, dobra odluka. Šta se to onda desilo tim roditeljima? Saznali su da im je silom zakona skinut stari odmor i pri tom se vraćaju sada na radna mesta od sutra i prekosutra, a nastava se nastavlja. Da li to sada znači da ta deca mlađa od 12 godina, sada mogu normalno da im pustite RTS i da prate i ostanu sami kući?Znači, kada vama odgovara ta uredba važi, kada se ukine onda ne važi? Da li je ovo tačno? Da li je tačno da je ministar prosvete uveo ove nedelje radnu subotu? Ukidamo vanredno stanje, govorimo treba da se izađe na Sunce. Oni koji su poštovali 45 dana izolacije, umesto da u subotu izvedu decu na Sunce, oni će morati da prate RTS. Zaista imate neverovatne odluke, ali bih voleo ovo da mi odgovorite zašto nije urađeno na ovaj način? **Vladimir Marinković**

Brnabić, nemojte zameriti neke stvari mom kolegi. Zaista vas to molim, zato što kada vlasnici, preduzetnici i vlasnici malih i srednjih preduzeća plaćaju poreze u 2020. godini, plaćaju akontaciju na osnovu prometa koje ostvare u 2019. godini, zato je Vlada suspendovala plaćanje na određeni vremenski period akontacije i platiće po konačnom iskazanom završnom računu, početkom 2021. godine. To znači, ako su manje radili i manje ostvarili prometa, da će i da manje plate porez. Ali, nemojte zameriti, kažem vam, tom mom kolegi, verujem da on zaista iskreno voli da pomogne Srbiji. Voli, ali ne zna. To je malo veći problem i zato neka ostavi to da rade ljudi koji znaju.Isto tako po pitanju te ekonomske pomoći, kada je čitava Evropa i dobar deo sveta kada su na kolenima i kada mnoge svetske privrede ulaze u recesiju koja mora jednim delom da se preliva i kod nas, makar nijedan ne bio zaražen od Korone, bitno je da državna pomoć stigne na vreme da bi dala one očekivane rezultate koje imate kada pravite ekonomski program oživljavanja i pokretanja privrede. Po ovom modelu koji je predložen to bi trajalo godinama, dotle ko živ, ko mrtav, ali bitno je da nešto ispričamo, čisto da kritikujemo.Od samog početka pandemije koja je zadesila Srbiju i mera koje sprovodi Vlada Republike Srbije i Krizni štab, uvek se provlači jedno pravno pitanje, a to je način uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji i mera koje se sprovode i njihove efikasnosti. Mnogi su započeli svoje diskusije sa tim da su mere neustavne, da krše ljudska prava, da ograničavaju slobodu govora, političkog izražavanja i tako dalje i tako dalje. Raznih gluposti sam se naslušao, mogu da kažem, ali jedna stvar koja me je najviše iznenadila jeste da većina tih mojih kolega ne želi da prihvati kao činjenicu i kao istinu da u trenucima kada je u Srbiji počela da se pojavljuje epidemija ili pandemija, nazovite kako god hoćete, da smo o toj bolesti vrlo malo znali, da su naši stručnjaci to znali samo u razmeni iskustava sa stručnjacima iz zemalja koje su već bile pogođene pandemijom Korone i da je postojala određena opasnost kako na pravi način reagovati na jednu ovakvu nesreću, kataklizmu, pandemiju, nazovite je kako god hoćete.Onda neko kaže - hajde da sazovemo Skupštinu, da uvedemo vanredno stanje. Jedna od mogućnosti jeste da Narodna skupština uvede vanredno stanje, međutim, niko ne želi da prihvati neke određene činjenice koje postoje da bi se jedna takva odluka donela. Prva činjenica jeste da bi mere Vlade Republike Srbije i mere koje bi mi doneli čak i u vanrednom stanju, moraju da budu pravovremene i to niko ne želi da prihvati kao činjenicu. Svi su bili spremni da razglabamo ovde četiri, pet dana, nedelju dana o tome da li treba uvesti vanredno stanje i da čitava država i čitav sistem čekaju da krenu u borbu protiv pandemije Korone. To je jedan scenario, ali hajde da kažemo da smo imali vremena i političke volje da to donesemo brzo.Da vidimo taj drugi scenario, a moguća su samo dva, treći nije bio moguć, a to je da se sakupi nas ovde, par stotina, sada znamo da je bar jedan kolega bio zaražen Koronom, zamislite da 200 narodnih poslanika iz čitave Srbije sedi dan ili dva sa kolegom koji je zaražen, pa Narodna skupština bi bila izvor koji bi rasejao Koronu po čitavoj Srbiji. Da zanemarimo Beograd, da zanemarimo službe koje su ovde i žive uglavom u Beogradu, nego po čitavoj Srbiji. Ali, nekima je uvek važno da se bave formom nego suštinom, jer mora za nešto da se pronađe neki problem, da se nešto istakne kao neki propust.Još kažu - neustavno. Izvinite gospođo Brnabić, koliko znam postupak je pokrenulo Ministarstvo odbrane, vi ste potpisali u punom kapacitetu kao predsednik Vlade. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je potpisao to u punom kapacitetu kao predsednid republike, a predsednik Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković u punom kapacitetu predsednika Skupštine.Šta je tu neustavno? Jel Skuptšina kasnije dala saglasnost na tu odluku? Jeste. Hajde onda da preispitujemo.Znate šta me najviše čudi? Ovaj deo opozicije koji nije ovde su bili nekako najglasniji, bivši režim, oko uvođenja vanrednog stanja. Prvo su pričali kako Srbija nema sredstava i načina da se bori protiv Korone, pa kada su videli da to nije tačno, onda su počeli da ubeđuju građane Srbije kako nema dovoljno zaštitne opreme u medicinskim ustanova, kako su zdravstveni radnici izloženi velikom riziku itd. većem nego što je to potrebno itd.Pa, kada se i to pokazalo kao netačno, onda su se uhvatili oko priče ustavnosti vanrednog stanja i građanskih sloboda i prava, pa mi je tu najčudnije kad to čujem od Nenada Konstantinovića, od Marka Đurišića, od Zorana Živkovića i ostalih. Ima nas ovde nekoliko koji jako dobro znamo kako je uvedeno vanredno stanje 2003. godine, i da to što oni predstavljaju kao borbu protiv organizovanog kriminala, bilo je sve samo ne to. To je bilo spašavanje i njihovih političkih sudbina, nekima i života, zbog saradnje sa kriminalcima i tajkunima koji su rešili da udare na njih, pa su čitavu državu zbog toga kažnjavali, a bogami i političke neistomišljenike i te kako hapsili.Kako je uvedeno vanredno stanje? Pazite sada ovo, vanredno stanje predlaže Vlada po Ustavu iz 1990. godine. Koja Vlada? Neka mi neko kaže koja to Vlada je predložila uvođenje vanrednog stanja? Nije tad Živković bio premijer, još nije postojala njegova Vlada, pa Vladi prestaje mandat kada predsedniku Vlade prestane mandat, tada su ministri samo tehnički deo Vlade koji obavlja određene neodložne poslove, ništa više. Vlada koja nam je predložila vanredno stanje nije ni postojala.Idemo dalje, Odluka o uvođenju vanrednog stanja na predlog Vlade iz Ustava 1990. godine, mora da potpiše predsednik Republike Srbije. li je potpisao predsednik Republike Srbije. Nije. Ko je potpisao? Predsednik Narodne skupštine. Da li to može da uradi predsednik Narodne skupštine? Ne može. Ustav iz 1990. godine tačno je definisano kada predsednik Skupštine preuzima dužnost predsednika Republike, kada je razrešen i kada podnese ostavku, bez obzira što je tadašnjem predsedniku Republike istekao mandat, on je predsednik Republike do izbora novog predsednika. Ali, on to nije hteo da potpiše, pa se onda setila ona, čini mi se da se zvala Anđelka Dimitrijević, radila je ovde u Skupštini, setila se da to može nekako da nekom marginalijom prava to uradi Nataša Mićić i zato je bila nagrađena tako što je bila odmah u vanrednom stanju postavljena za Generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.Ti borci za ljudska prava, hajde da vidimo kako je izgledalo njihovo to vanredno stanje kroz njihove naredbe? Njihova prva naredba jeste ograničenje prava na slobodu - policija ima pravo da prinudno dovede i zadrži u službenim prostorijama 30 dana bilo koje lice rešenjem na koje je dopuštena žalba ministru unutrašnjih poslova, zadržano lice nema pravo na branioca, čitaj advokata, gde je taj Nenad Konstantinović, a o njegovom zadržavanju ministarstvo eventualno obaveštava članove porodice. Čini mi se da ste i vi tada bili narodni poslanik, gospodine Dačiću. Tada je bilo jako opasno biti opozicija.Idemo dalje, direktor Bezbednosne informativne agencije može prema fizičkim i pravnim licima da preduzme mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja i bez odluke nadležnog suda. Idemo dalje, ovlašćeno službeno lice sme ući u tuđi stan i druge prostorije bez odluke nadležnog suda. Znači svako je mogao, bilo koji policajac da vam uđe u kuću, u zgradu, u stan i da radi tu šta god hoće bez prava na sudsku zaštitu. Pazite sada ovo, pričamo, mi sad imamo jedno ograničeno ljudsko pravo, to je ograničeno pravo slobode kretanja koje je bilo u vanrednom stanju i koje će važiti samo još nekoliko sati.Suspenzija prava na štrajk - ukida se pravo na štrajk, tačka 6, a prve naredbe - suspenzija prava na štrajk dopušta Zakonu o merama za slučaj vanrednog stanja, pa suspenzija prava na okupljanje zabranjuje se sazivanju i održavanje zborova i drugih javnih okupljanja građana koji podležu prethodnoj prijavi MUP-a u skladu sa zakonom.Idemo zakonom.Idemo dalje, zabranjuje se političko, sindikalno i drugo delovanje koje ima za cilj ometanje i sprečavanje primena mere za vreme vanrednog stanja. Idemo dalje, zabranjuje se javno obaveštavanje, rasturanje štampe. Sad dolazimo do slučaja Lalića, i drugih obaveštenja o razlozima za proglašenje vanrednog stanja i primeni mera u vreme vanrednog stanja. Ministarstvo kulture imalo je prava da zabrani bilo koju televizijsku emisiju, bilo koju radio emisiju, da zapleni ceo tiraž određenih novina.Sad, ja pitam kolege narodne poslanike, ako za političara koji je korumpiran kažemo da je lopuža, šta kažemo za novinara koji svesno za novac iznosi neistine u nameri da izazove paniku, strah i ugrozi zdravlje života građana Republike Srbije? Ne vidim razliku između lopuže i lažljivog novinara. I jedan i drugi to rade za novac.Možemo tako da nabrajamo dugo kako su oni sprovodili vanredno stanje i koliko je bilo u skladu sa Ustavom, ali bih samo hteo da iznesem još par stvari, a to je da iako je Narodna skupština radila u punom kapacitetu, predsednik Vrhovnog suda Republike Srbije je smenjen tako što je v.d. predsednika Republike, Nataša Mićić imenovala prvo za sudiju Vrhovnog suda predsednika Okružnog suda iz Novog Sada, a kasnije za predsednika za Vrhovnog suda. Kao što je i bez odluke Narodne skupštine smenjen Republički javni tužilac, Siniša Simić. E, to je državni udar i to su tako radili u vreme Borisa Tadića, Zorana Živkovića. Dragana Đilasa.Sad oni ovde, sedeći valjda ispred Skupštine, videh tu i Borisa Tadića, sedi on na stiroporu ispred Narodne Skupštine, valjda se nada da će pomoću stiropora da pobedi predsednika Aleksandra Vučića na nekim izborima, ako uopšte izađe na njih, i pri tome mogu da kažem da predsednik, bivši predsednik Republike Srbije preti batinama svojim političkim neistomišljenicima.Takvi su bili dok su bili na vlasti, takvi su sada i takvi bi bili kada bi ponovo došli na vlast. Još ona mizerija koju sam video o tome kako Dragan Đilas brani svoju decu. Prirodno je da svaki roditelj brani svoju decu, ali valjda ih brani kada ih neko napadne. To što je on svoju decu žigosao kao lopov, kao tajkun, kao kriminalac je žalosno i od toga ne može da ih odbrani.Ali, moram da postavim pitanje, ako toliko voli svoju decu zašto ne voli onu istu decu koju šalje da se tuku sa policijom, kao što je to bilo 2016, 2017, 2018. i 2019. godine? Kako takvom čoveku neko više može da veruje? Njemu nije važni ničije dete. Njemu je važan samo novac, samo zarada i da pokuša da kroz to da gađa ljude tamo gde su njihova osećanja najdublja, da izazove nekakvu emociju. Samo je sva sreća što njemu više niko ne veruje, zato što ljudi znaju koliko se nakrao, koliko je postao bogatiji i koliko bi još više bio bezobziran ukoliko bi ponovo došao na vlast.To koliko je bezobziran samo pokazuje da napada i decu predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, samo zato što Aleksandra Vučića ne može da pobedi na izborima ni uz pomoć siledžijstva, ni uz pomoć stiropora.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Brnabić, moram priznati da sam mnogo više očekivao od vas, iako generalno moja očekivanja od vaše Vlade i prema vašoj Vladi nisu velika, ali smo uz Predlog za ukidanje vanrednog stanja očekivali i morali dobiti ozbiljan izveštaj, pogotovo imajući u vidu to da kada ste uvodili vanredno stanje nije bilo nikakvog obrazloženja, ovog puta je obrazloženje moralo biti izuzetno temeljno, moralo je imati više stotina strana i svako ministarstvo pojedinačno je moralo podneti izveštaj narodnim poslanicima i Narodnoj skupštini o svim merama koje su oni sproveli u okviru svojih resora. Umesto toga, mi smo dobili vašu šuplju priču.Vi ste danas došli ovde da pričate o svemu i svačemu, osim o onome što je na dnevnom redu. Najveći deo dana vi ste pričali o Đilasu, pričali o Bošku Obradoviću, pričali o Vučiću. Vučić je, da je želeo, mogao biti ovde. Ja smatram da je bio dužan da bude ovde, posebno imajući u vidu da je on prvi potpisnik Uredbe o uvođenju vanrednog stanja, on je morao biti ovde i odgovarati na pitanja narodnih poslanika, ali njemu je to očigledno ispod časti.Drugo, gde su vam ministri, gospođo Brnabić? Samo Ivica Dačić je ovde deo dana proveo, malo odgovarao na pitanja. Gde su ostali ministri? Pa, ovo je jedna od najvažnijih rasprava tokom čitavog saziva. Morao je ovde biti i ministar vojni. On je čovek koji je formalno predložio Vladi Republike Srbije ukidanje vanrednog stanja. Na osnovu kojih argumenata? Zamislite, predložio Vulin i nema ga ovde da odgovara na pitanja. Gde je ministar policije, da njega propitamo šta je on radio tokom vanrednog stanja i šta je radio njegov resor, njegovo ministarstvo? Gde vam je ministar zdravlja? Vi niste našli za shodno da im kažete da dođu. Svaki ministar je morao biti ovde ili ste toliko politički nepismeni, pa to niste znali ili nemate autoritet da kažete – dođite na sednicu i sedite od prvog do poslednjeg minuta.Imajući minuta.Imajući u vidu da se sad polako svode računi i završava se rasprava, moja ocena za vas i za vašu Vladu i za čitavo današnje zasedanje i vaše učešće je dva, na skali od jedan do deset, možda i dva minus, možda je dva previše. Ovo je moralo izgledati potpuno drugačije.Ako želite da raspravljate sa nekakvim Đilasom, pa zakažite mu televizijski duel, pozovite ga kući na kafu, pa raspravljajte do mile volje. Niti je poslanik, niti ima bilo kakve veze sa ovom temom. Šta vas politički zanima ili svrbi, pa to je vaš problem privatni, ali je tema današnje sednice, dnevni red je ukidanje vanrednog stanja, o tome ste bili dužni da govorite. Ako želite da se dodvoravate Aleksandru Vučiću, pa nađite neki drugi način, neku drugu salu, pa to radite, imate stranačke sastanke, dodvoravajte se tamo, a ne ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i ne kada je tema o kojoj govorimo ovoliko važna.Očekivao sam da vi danas saopštite praktično kompletnu statistiku, sve činjenice, da to imamo u materijalu, da razmotrimo pred sednicu, da vidimo šta je tačno a šta nije, da imamo priliku da vas uhvatimo u laži. A ne ovako je najbolje, nikakvi podaci, ništa za šta bi se neko mogao uhvatiti u diskusiji i vi ste najpametniji. Poslanik govori pet minuta, a vi onda 25 i mislite da time dokazujete političku nadmoć. Zamislite, jel to demokratija na način na koji je vi vidite? Ja mislim da ne treba da bude.Mi nismo čuli koliko je zaraženo medicinskih radnika. Koliko je zaraženo članova njihovih porodica? Koliko je preminulo medicinskih radnika? Ko će snositi odgovornost zbog njihove smrti? Da čujemo koliko je zaraženo policajaca koji su bili na dužnosti, obavljali svoj posao? Koliko članova njihovih porodica? Koliko ovih u Vojsci i članova njihovih porodica? Ništa o tome ne znamo. Da čujemo u koliko je državnih gerontoloških centara ušao COVID virus? Koliko je njih koji su zaraženi? Koliko je umrlo? Ko će snositi odgovornost za to? A praktično u sve, skoro sve državne domove za stara lica je ušao koronavirus, a navodno preduzimate mere od prvog dana, čuvala ih vojska, imate svu potrebnu opremu i opet ušao koronavirus svuda. Jel to razlog za ostavku? Jel to potpuna nesposobnost? Ali vi krijete ministre. E, onda ćete vi snositi odgovornost za njih.Koliko je krivičnih prijava podneto? Znamo za onu jednu za direktora gerontološkog centra u Nišu. A, evo i pre nekoliko dana imali smo sličan slučaj u Negotinu, pa ako neko može da razume, da opravda na neki način da uđe virus posle tri dana otkako je registrovan u Srbiji, ali kako može posle mesec i po dana, kad ste imali vremena da preduzmete sve mere, da se snađete, da se sredite, da proverite, da uspostavite sistem?Uveli ste protivustavno

i vi tvrdite da nam je trebalo vanredno stanje kad je bilo 46 zaraženih, kad niko nije bio na respiratoru, kad još niko nije preminuo od koronavirusa, a danas kad je skoro 10.000 ljudi u Srbiji zaraženo i preko 200 umrlih, sad nam više ne trebaju nikakve mere.U

I vi kažete – više nam mere nisu potrebne. Koja je to logika? Koja je to struka? To je ono što treba da nam odgovorite. Kafane su radile pet dana posle Narodne skupštine. To je moglo? Vi kažete – sad može da zaseda Narodna skupština, a 213 puta je veća šansa da danas dobijete koronavirus, jer je toliko više registrovanih slučajeva u Srbiji nego što je bila 15. marta. I tada se moglo nabaviti 500 maski, ako je to bio uslov i 500 pari rukavica. Ne može se zgaziti demokratija zbog toga.Drugo, vi ste uveli nekakve mere, ali mere za nekoga važe, za nekoga ne važe. Ko je taj koji odlučuje kada važe, a kada ne važe? Kako mere važe za obične građane Srbije koje ste hapsili i vodili odmah kod sudije za prekršaje kad neko prekrši policijski čas i naplaćivali ogromne kazne, a kada izađu gospoda Đilas, Sergej Trifunović i ostali vaši ideološki klonovi, onda ne važi, onda nema policije? Mogu, i to ogromna grupa ljudi, u sred bela dana pred Narodnom skupštinom, policija ne reaguje. Vi kažete – reagovaće naknadno. Pa to pokazuje selektivnost. Ako je mera Vlade da svako ko prekrši policijski čas odmah bude uhapšen, pa zašto to ne radite prema Đilasu? Je li zato što je osnivač SNS? I dalje mu to I dalje mu to pamtite. I zato što je vaš omiljeni opozicionar. Tačno, osnivač SNS, on, Đilas, Miki Rakić i ostali, to je suština.Još jedna veoma bitna stvar, gospođo Brnabić, vi ste proglasili da je državna tajna koliko imamo respiratora. Ako je to bila državna tajna za vreme vanrednog stanja, nema više tajni, sada je vreme da sve postane javno i dužni ste bili da nam date te podatke, da čujemo koliko je bilo respiratora u Srbiji ne 2009. nego 2012. godine kada ste došli na vlast. Da vidimo koliko ih je bilo pred izbijanje, da vidimo koliko ste nabavili, od koga, po kojim cenama i u kom postupku. Da vidimo šta je sve u Srbiji nabavljeno mimo zakona, mimo javne nabavke, mimo Brnabić** Ja potpuno mogu da razumem da mi moramo sto puta da pričamo o nekim stvarima, ali ne mogu da se pomirim sa tim da postoji jedna sednica Skupštine na kojoj se priča o vanrednom stanju, o uvođenju vanrednog stanja i situaciji u Republici Srbiji na kojoj sede svi relevantni ministri i odgovaraju na pitanja dva dana i da vi onda ta ista pitanja postavljate na sednici Skupštine sa potpuno drugom temom, a to je ukidanje vanrednog stanja.Trudila sam se da jasno i nedvosmisleno obrazložim, sa potpuno egzaktnim podacima zašto ima smisla sada ukidati vanredno stanje. Žao mi je što niste ispratili to i što ste izgleda u potpunosti propustili to moje izlaganje i moje obrazloženje.Pokušaću još jednom da vam obrazložim.Dakle, kada se uvodilo vanredno stanje mi smo tada imali drastičan skok u broju, odnosno u procentu zaraženih. Vi ne možete, mislim besmisleno je govoriti o apsolutnim brojevima zato što, porediti tako države a i datume zato što nije isto i ne mogu biti isti apsolutni brojevi kada testirate 300 ili 400 ljudi dnevno i kada testirate 6.000 ili 7.000 ljudi dnevno. Zbog toga postoje procenti, zbog postoje, na kraju, krajeva i neka struka koja gleda te podatke, koja pravi procene koje mi svakodnevno pratimo.Mi smo 10. marta imali 4,27% zaraženih u odnosu na testirane. Jedanaestog mart 11,92%, to je tačno, 12. marta 12,97%, 13. marta 14,64%, 14. marta 17,16% zaraženih u odnosu na ukupno testirane i tako je sve raslo, pa posle 24. marta 33,08%, 3. aprila je bio jedan od najtežih dana, imali smo čak 41% 41% zaraženih od ukupno testiranih, imali smo taj dan i osam preminulih, najteži dan u odnosu na to koliko je ukupno preminulih je bio 14. april kada smo imali devet preminulih, ali isto tako dosta težak dan u smislu zaraženih u odnosu na testiranih 17%. To što vi danas vidite sa skoro 10.000 ljudi je ono što se vuče od tada.Sada, mi od 28. aprila, kao što sam i rekla, kao što sam i rekla, imam kontinuiran pad od 20. aprila, 10% zaraženih u odnosu na ukupno testirane i taj 20. april je poslednji put da mi imamo dvocifreni broj zaraženih u odnosu na testirane u procentima, što je izuzetno važno zato što pokazuje da li broj obolelih pada ili raste u odnosu na sve testirane. Od 28. aprila imamo ispod 5%. Kaže se, ukoliko sedam dana imate ispod 5%, znači da možete da relaksirate mere, možete da ukidate vanredno stanje, ali naravno dok se ne nađe vakcina dalje će ići u mere predostrožnosti i to će biti ta nova normalnost.

strane.Situacija danas u Srbiji se ni na koji način ne može porediti sa situacijom tada kada je naša kriva izgledala ovako, a naša kriva danas izgleda ovako. Dakle, realno je da se broj testiranih povećavao, ali je najvažnije koji je procenat zaraženih u odnosu na testirane. Da ne ulazim dublje u to, čini mi se da su svi koji su želeli i imali strpljenja da me saslušaju razumeli nekoliko puta.Danas imamo, takođe i drastično smanjenje dnevnog broja aktivnih slučajeva. Imamo bolnice koje se polako prazne, imamo imamo Sajam, privremene bolnice, Čaire i dalje koje takođe polako zatvaramo. Dakle, epidemija se smiruje. Možemo da dalje produžavamo vanredno stanje, ali to bi bila zloupotreba i ne bi bilo odgovorno.Vi imate zemlje širom Evrope koje su u mnogo goroj situaciji od Republike Srbije bile tokom cele ove krize. Italija na primer koja je 4. maja ukinula nacionalni karantin i polako krenula da relaksira mere. Dozvoljeno postepeno pokretanje proizvodnih delatnosti, građevinarstva, veleprodaje, kretanje itd, itd. Rumunija takođe, koja je najavila ukidanje vanrednog stanja 14. maja gde je mnogo teža situacija, gde imao broj smrtnih slučajeva koji se približava hiljadu, od 15. maja biće otvoreni saloni, zubarske ordinacije, muzeji, sport na otvorenom i tako dalje. Austrija, ušla u relaksaciju mera od 2. maja, sve zemlje koje imaju i u svakom trenutku su imale mnogo goru situaciju od Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, ovo je najpametnije, najodgovornije što može da se uradi. Ako vi mislite da nije odgovorno, to je vaše pravo, ali ja garantujem da je ovo najodgovornije, najpametnije što je moglo da se uradi da na bezbedan način polako relaksiramo mere, da privreda kreće da radi, da Srbija krene da živi preterane opasnosti uz naravno poštovanje svih ostalih mera.Tako da je to ono što ja mogu da vam kažem, a za sve ovo ostalo ako smo vas razočarali, meni žao zbog toga, dali smo sve od sebe. Ako je ta ocena od jedan do deset, dva minus, i to je u redu, ja mislim da na kraju bez obzira na političke preference, lične preference, da je rezultat jedini koji se broji. Žao mi je što je vaša ocena dva minus kada Srbija ima zaista najmanji mogući broj smrtnih slučajeva iako je i jedan previše, kada smo u svakom trenutku držali situaciju pod kontrolom, kada nije bilo nestašica.Mislim da smo dali sve od sebe, da smo dali svoj maksimu. Verujem, vi bi možda bolje, ali o tom potom. Tako da hvala vam mnogo i na to malo poverenje što imate i za tu dvojku. Mi ćemo nastaviti da radimo u interesu građana, daćemo sve od sebe, tretiraćemo sve građane isto, radićemo za našu Srbiju i to je sve što mi možemo od sebe da damo. Hvala vam.

i vi ranije reagovali i što niste prekinuli predsednika Vlade, Anu Brnabić u njenom izlaganju.Znate, ovde je postao manir da se vređaju poslanici i ja sam se javio po članu 107. odnosno po članu koju garantuje da je svaki govornik u Narodnoj skupštini dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Međutim, još od 5. oktobra 2000. godine, pa dok su bili žuti, vaši ideološki klonovi, pa do danas, taj kriterijum stalno pada stalno pada i vi iz sednice u sednicu možete misliti, odnosno da možete da omalovažavate poslanike na svaki mogući način.Ne

Podatke koje sam izneo, izneo sam sa sajta „covid-19.rs“. Pretpostavljam da su tačni, ako nisu, to je onda vaš problem.U trenutku o kome sam govorio je bilo ukupno 268 testiranih, to stoji na sajtu. Znači, preko 17% u tom trenutku je iznosilo tih 46 potvrđenih slučajeva.Ja čak nisam izneo ni svoj vrednosni sud o vašim merama,

bi povredio Poslovnik ovde ili zloupotrebio? Niko.Znači, član 107. Rekli ste da nemam iste kriterijume u odnosu na odnos poslanika – ministara i ministar – poslanik. To nije istina. Evo, uzmite novine od pre neki dan i pogledajte kakvi su bili naslovi. Kažu – skandalozno, predsednica Narodne skupštine oduzela reč i opomenula ministra odbrane Vulina. Onda, sutradan kažu – skandal, prekinula je izlaganje Ane Brnabić. Tako da, niste bili u pojedinim delovima sednice. Tako ja to radim već godinama. Tako da, ne, niste

sam, predsedavajuća, da vidim prethodnog govornika pre neko veče na Vračaru, kada je bio organizovan neki skup podrške njegovom prijatelju Draganu Đilasu. Iskren da budem, računajući na njihovo višegodišnje prijateljstvo, računajući na njihovo plodonosno prijateljstvo i saradnju, dakle, iznenadio sam se što nije bio tamo. Nadam se da mu Đilas neće zameriti. Oprostiće mu Đilas, s obzirom na to, na njegove skupštinske nastupe.Dame i gospodo narodni poslanici, mi iz SNS, kako je to više puta danas rečeno, snažno podržavamo Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srbiji, koji je danas na dnevnom redu i svakako da je to ono što je glavna tema danas i svakako da je to ono što je najvažnija vest za građane Srbije, ma koliko se neki potrudili da to tako ne bude. Nadam se samo da će to biti najvažnija vest i za RTS, s obzirom da kad odete na portal RTS-a, možete da pročitate samo šta je Živković danas rekao, šta je Marinika rekla, šta je neki Aleksić rekao, Boško Obradović, kao da nekoga u Srbiji zanima šta oni imaju da kažu o ovome. Ali, dobro, to je za neku drugu raspravu.Zadovoljni smo, gospođo Brnabić, činjenicom da smo se, kao država, izborili, uspešno izborili sa ovom epidemijom, da smo sprečili katastrofične scenarije, da smo sprečili urušavanje zdravstvenog sistema i da smo, evo, danas, u ovom trenutku, pred sam završetak vanrednog stanja.Ponosni smo, kao poslanička grupa SNS, na sve pripadnike zdravstvenog sektora, na sve naše zdravstvene radnike, ali smo isto tako ponosni i na odgovorno rukovodstvo države koje je promptno reagovalo u svakoj prilici, poslušalo pravovremeno sve preporuke koje je davala struka i primenilo na terenu.S druge strane, imamo prilike i danas, kao i svih ovih dana, da gledamo razne neuspešne pozorišne predstave od strane onih koji su danas podigli lestvicu, odnosno pomerili pomerili standarde u političkoj nekulturi, u prostakluku, u bezobrazluku i u bahatosti. I, da, tu mislim na ovaj incident koji se dogodio jutros, čiji je vinovnik Boško Obradović, koji je pokušao na silu da spreči Narodnu skupštinu da radi, pa se okomio i na državnu zastavu, kao i uvek. Uvek strada državna zastava kada je Boško Obradović tu negde u blizini. Ne znam šta mu smeta državna zastava, ali mi je drago što je konačno ispoštovan i primenjen Poslovnik o radu Narodne skupštine i što je efikasno sprečen u divljanju.Sve je to, gospođo Brnabić, izraz nemoći, jer su ovih dana, a po ko zna koji put, doživeli da im građani Srbije jasno i glasno kažu da ne prihvataju takvu politiku, da ne prihvataju politiku bez ideje, politiku bez programa, politiku bez politike, politiku koja ne nudi ništa, a pogotovo ne ništa dobro građanima Srbije. Na taj način su pokazali da je njihova politika, zapravo, šta god Aleksandar Vučić kaže ili uradi, e, oni će biti protiv toga. Nemaju argumente, ali će biti snažno protiv toga i po svaku cenu.Imamo situaciju o kojoj je i kolega Đukanović danas govorio, te apsurdne situacije da oni koji su najviše zamerali uvođenje vanrednog stanja u Srbiji, danas najsnažnije zameraju to što ukidamo vanredno stanje. Danonoćno su najglasnije zamerali što donosimo razne mere, mere zabrane kretanja i ostale mere koje su bile neophodne, a danas su najglasniji u zalaganju da te mere ostanu na snazi, zato što su protiv ukidanja vanrednog stanja.Istina je da je odluka i o uvođenju vanrednog stanja, ali i odluka o ukidanju vanrednog stanja doneta na preporuku struke. Struka, krizni štab je mišljenja da su se svi neophodni uslovi stekli, i mi to sprovodimo, koliko god se to nekome ne dopadalo, koliko god neko imao nešto protiv toga, a očigledno je da mnogi imaju nešto protiv toga. Očigledno je da u Srbiji postoje oni koji su protiv ukidanja vanrednog stanja. Očigledno je da postoje u Srbiji oni koji su iz političkih razloga, dakle, politički motivisani, sa željom da u Srbiji još dugo bude vanredno stanje na delu. A ja se pitam zašto, zbog čega? Da li zbog političkih razloga, da li zbog političkih ambicija, da li zbog sitnih partikularnih interesa pojedinaca?Da li je zato Dragan Đilas izvodio one performanse pre neko veče ispred svoje zgrade? je zato Boško Obradović jutros divljao ovde, zbog sitnih politikanskih interesa, zato što je neko procenio da će mu više odgovarati da izbori budu na jesen? Zato što je neko uveren da postoji određeno nezadovoljstvo kod jednog broja građana, pa računa da ušićari neki sitni politički poen na konto tog nezadovoljstva. Da, mislim na Dragana Đilasa i na Boška Obradovića.Kada smo na temi licemerja, za kraj, želim samo da ukažem na jednu vrhunsku zamenu teza. neko, nego Dragan Đilas, optužio Aleksandra Vučića da mu napada decu, iako se to nikada nije desilo, iako je to potpuna laž, ali on je optužio Aleksandra Vučića da mu se napadaju deca. Onda je glumio ucveljenu, uplakanu, nezaštićenu žrtvu režima, žrtvu terora, a onda sutradan, dakle, samo 24 sata nakon toga, je napao najmonstruoznije, najbrutalnije preko svojih portala je napao sina Aleksandra Vučića na najbrutalniji način, tog istog Aleksandra Vučića koga je klevetao pre samo jedan dan.Zato je Dragan Đilas, i to građani Srbije treba da znaju, majstor spinovanja, majstor zamena teza, majstor laži, majstor prevara i bedni su pokušaji uvlačenja i napada na porodicu predsednika Republike. Zahvaljujem. **Maja

Macura** Zahvaljujem.Za kraj ove rasprave, pre nego što iznesem zaključak ispred poslaničkog kluba stranke SMS i poslanika koji predstavljaju ujedinjenu demokratsku Srbiju, postavila bih dva pitanja još jednom, ako možemo da dobijemo konkretnije odgovore. Prvi se tiče stimulacije koju bi trebalo da dobiju zdravstveni radnici, opet mi je žao, nema ni ministra finansija, niti ministra Lončara, nadam se da vi znate odgovor. Dakle, ta stimulacija nije trajnog karaktera i povećanje njihovih plata bi moralo da bude drugačije rešeno, odnosno da od vas ovde makar dobiju uveravanja da će se to trajno rešiti.Ono postoji, takođe, problem sa primenom ove odredbe jeste to što zdravstveni radnici koji se nalaze recimo na godišnjem odmoru ili su oboleli od Kovida - 19, takođe nemaju pravo na ovu stimulaciju od 10%. Pošto sam ja o tome govorila na prethodnoj sednici kada smo potvrđivali vanredno stanje, u međuvremenu mi se zaista jako veliki broj zdravstvenih radnika javio i ovo potvrdio.Druga stvar koja mi se čini da je ovde izostala u nekoliko navrata je pomalo bila i zloupotrebljena od strane narodnih poslanika na prošlom zasedanju, pošto je konkretno bio upitan ministar odbrane, nisam dobila odgovor, ali sada ste tu vi, ministre spoljnih poslova, i ne bi bilo loše da kao ministar spoljnih poslova jasno date do znanja građanima Republike Srbije u kojoj meri je EU zaista prijatelj Republike Srbije.Ja ću sada, zarad javnosti, da iznesem neke podatke, posebno zbog toga što smo ovde imali i od strane nekih narodnih poslanika prilično neprimerene govore i mislim mislim da jesu činjenice važne da se iznesu u Domu Narodne skupštine.Za poslednjih pet godina od EU smo dobili podršku u iznosu od 1,8 milijardi evra, što je 44 puta više nego što je podrška Republike Kine. Samo u zdravstvo je uloženo negde oko 161 milion evra, što je 12

negde 800 miliona evra, od čega će 93 miliona evra biti upućeno Republici Srbiji.Bilo bi dobro da se ministar spoljnih poslova ili predsednica Vlade jasno izjasne po ovom pitanju. Narodni poslanici imaju pravo i mogućnost da pričaju o čemu god žele, međutim, zvanična politika Vlade Republike Srbije mora biti jasna i precizna i i bilo bi dobro da se to danas potvrdi u Domu Narodne skupštine.Ja ću vas zamoliti, predsednice Vlade, u završnoj reči da ne proglašavamo kraj vanrednog stanja kao pobedu nad pandemijom, zato što ona i te kako nije pobeda, ne zbog toga što nismo mi dobro odreagovali kao država, već zato što nas čeka jako dugi u kom ćemo morati da se kao građani naviknemo na nešto što se već sada naziva nova normalnost.Ja sam i juče i danas i unazad nekoliko dana od kada se govori o ukidanju vanrednog stanja zaista videla građane koji se nonšalantno ponašaju prema ovom virusu i o načinu na koji treba da se da se odnosimo prema njemu. Žao mi je što dolazi do toga, ali, uprkos svoj mojoj dobroj volji da razumem i sve vaše napore, mislim da je najveća odgovornost u ovom trenutku na Vladi Republike Srbije i morate jasno da se odredite prema tome kakvo nas ponašanje u budućnosti očekuje, da građani ne misle da onog trenutka kada Skupština izglasa kraj vanrednog stanja to znači da mogu potpuno opušteno, slobodno da se kreću i da se ponašaju kao pre nego što je vanredno stanje stupilo na snagu. Dakle, molim vas da se uputi iz Doma Narodne skupštine jasna poruka kakvo nas ponašanje očekuje.Za kraj, ispred poslaničkog kluba Stranke moderne Srbije i Ujedinjene demokratske Srbije, zahvaljujem se svim lekarima, volonterima, novinarima, trgovcima, logističarima, svima onima koji su pomogli da ipak pokažemo jedno dosta dobro ponašanje u uslovima pandemije koja je pogodila ceo svet. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, prvo ću svim građanima Srbije da se izvinim na ponašanju mog kolege Boška Ljotića, tim pre što je danas veliki pravoslavni praznik. Očigledno da Dverima više vera ne predstavlja ništa.Drugu stvar koju sam primetio, primetio sam ovog - dosta ga je bilo, kako ga Atlagić zove "kralj stečaja" i zapamtio sam njegovu izreku, izreku ove što gleda u kristalne kugle pored njega, a njegova izreka mi je bila upečatljiva. Kaže - ja ne dozvoljavam, vi nas pravite budalom. Njega neko pravi budalom! Evo, ja kažem, njega ne pravi niko budalom, on je autentičan. On je autentičan primerak i niko ne treba da ga pravi. Sad možete videti sa kakvim pacijentima sam ja imao posla tri godine, dok to nekako na verbalan način nismo razjurili, pa su oni pribegli raznim nasilnim potezima.Nema nesreće, nema saobraćajke, nema pada helikoptera, nema poplave, nema zarazne bolesti koju ovi nesrećnici koji navodno bojkotuju Narodnu skupštinu, po potrebi, nisu pokušali da zloupotrebe u političke svrhe. To naš narod treba da zna.Ono što sam zaključio, pola tih nesrećnika bi da se ukinu vanredne mere, pola kaže - niste trebali ni uvoditi, a onda ona druga strana kaže pa, ne, kao, da ne bi bilo izbora, vanredne mere treba još da traju. Jer, jedini razlog za odlaganje izbora bi bio da vanredne mere još potraju.Naš narod je divan, čestit, pošten, radan narod, on želi da radi. Očigledno da zarazna bolest pomalo slabi, da je ona svoj vrhunac prešla, da zdravstveni sistem može da opsluži za ne daj Bože, ako se ta zaraza ponovo nešto pojača i zbog privrede, ekonomske moći zemlje, kasnije i vojne moći, političke moći itd, mi treba da počnemo da radimo, jer novac se zarađuje, novac se ne štampa, novac se ne baca samo iz helikoptera, novac treba zaraditi i na takav način punimo budžet.Dame i gospodo, poljoprivreda je podnela teret, a vi, gospođo premijerko, sve što ste uzeli iz robnih rezervi rebalansom budžeta da vratite da bi eventualno drugu, ne daj Bože, seriju zaraznih bolesti mogli da čekamo spremni, kao što smo ovu dočekali i imati poljoprivredu sa sistemom od Poljoprivrednog fakulteta, nauke, njive do prerade je pravo bogatstvo, i to bogatstvo moramo čuvati, tim pre što smo unapredili proizvodnju mehanizacije i delom traktora koji se sklapaju i proizvode u Republici Srbiji.Šta reći malo o novinarima? Moram nešto da kažem. Tu sam nezadovoljan. Ukoliko hapsimo ljude sa društvenih mreža koji šire lažne vesti, a novinarima to opraštamo, za mene novinarstvo nije privilegija, sloboda medija podrazumeva slobodu prenošenja informacija, a ne dezinformacija i lažnih vesti. Ne može jedna novinarska profesija da bude pokriće za laž po pitanju širenja lažnih vesti. Ako ne više, njihova odgovornost je veća, moraju da odgovaraju onoliko koliko odgovaraju oni koji šire lažne vesti. Posebno su novinarske organizacije, tipa Nezavisno društvo novinara Vojvodine, poznate da su širile lažne vesti. Nisam za to da im se oprašta. Nisam za progon novinara, ali novinari moraju da se bave plasiranjem informacija, a ne dezinformacija.Danas svaka, da ne kažem, politička šuša, svaki politički protivnik registruje neki portal i on je postao novinar, a u stvari se radi o političkim neistomišljenicima koji na razne načine pokušavaju da naškode vlastima, ali pri tome škode državi. Država je zajednica ljudi. Naš narod je divan narod i zaslužio je da ukinemo vanredno stanje, a Bože moj mere se i bez toga mogu sprovoditi.Dame i gospodo narodni poslanici, gori od virusa je strah od virusa

siti, napiti, besni i obesni, oni lupaju u te šerpe i bez ikakvog razloga. Mi smo 1997. godine lupali u šerpe da bi se priznali rezultati izbora,

je strah od bogatstva. On od svog bogatstva trenutno ima samo strah da će ga izgubiti. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Da li se još neko javlja

da su kolege nestrpljive, očekuju glasanje. Jasno je da će ove mere, odnosno da će ove mere i predlog biti usvojen. Jasno je da postoji većina za to, ali ja moram priznati, da sam retko kada čuo toliko maštovitih objašnjenja, kao u ovoj raspravi danas i prošle nedelje, zašto Skupština nije mogla u ovakvom ili sličnom formatu da se sastane na početku na početku ove krize i da izglasa, odnosno da donese odluku o uvođenju vanrednog stanja i vanrednih mera.Dakle, čuo sam, naravno, i gospođu Brnabić, čuo sam i kolege iz vladajuće koalicije, ali, interesantno je da čak oni, znači predstavnici vlasti, među kojima ima ozbiljnih pravnika, i dosta pravnika, mnogo su više i mnogo su rađe govorili o presedanu i navodili primere, po njima neustavnog ili sumnjivog ponašanja nekih prethodnih vlasti, nego što su previše branili ustavnost ove odluke o uvođenju vanrednog stanja mimo Narodne skupštine.Kao što sam rekao prošlog puta, razne struke, razni poslovi imaju svoje pozitivne i negativne strane, prijatne i neprijatne. Čuo sam gospođo Brnabić i da ste navodili primere i opasnosti koje su možda mogle da proisteknu po narodne poslanike i ne samo po njih nego i po zaposlene u Skupštini, da smo se sastali na početku ove krize i zaveli vanredno stanje.

Dakle, možemo to da shvatimo kao deo posla, uz određene mere, samo bi bile još rigoroznije, to je moglo da se uradi.Drugi argument koji je navođen i od strane vlasti i od strane nekih kolega iz vladajuće koalicije, jeste da bi to trajala rasprava danima i danima, bilo je hitno. Nije morala rasprava da traje danima, evo i danas ćemo u jednom danu završiti, a moglo je to da bude još efikasnije, dakle, pogotovo kad je tako važna stvar, kao što je uvođenje vanrednih mera i vanrednog stanja. Dakle, ni to nije razlog bio da se ne sastanemo i ne donesemo odluku na pravno valjan, ustavan način.S druge stane, vi ste rekli, nema problema, reći će Ustavni sud svoje mišljenje, on će doneti konačnu presudu. To je tačno, ali ja moram priznati da imam osnovanih razloga za sumnju i brigu, je naš Ustavni sud, što je nažalost, ovde bilo pominjano u raspravi znao je da ćuti, oćuti u nekim vrlo delikatnim situacijama, te je naprosto morao da se oglasi. Počev, recimo, od ocene ustavnosti Briselskog sporazuma, kada je baš onako pilatorski oprao ruke, proglasivši taj sporazum za politički sporazum, a onda smo Boga mi, videli kako mnoge pravne i sve moguće posledice proističu iz tog nazovi, i tzv. političkog sporazuma, koji je usvojila, odnosno ne ova Vlada, nego ova skupštinska većina, i potpisnik je bio ovde prisutni, potpredsednik Vlade Ivica Dačić, tada u drugom svojstvu.Bilo kako bilo, hoću da kažem mnogo puta je nažalost, i odmah ću vam rado priznati, bilo je toga i ranije, nije to počelo sa ovom većinom, vladajućom, da je Ustavni sud oćutao stvari kada nije smeo da ćuti, i kada su oduzimani mandati poslanicima, i kada u jednom trenutku se nije znalo koliko ima poslanika u parlamentu i ko je tu, i pa na ovamo. Zaključno sa ocenama iz tog Briselskog sporazuma i posledicama koje iz njega proističu. Oglasio se jedino u vezi sa ovim tzv. Borkovim sporazumima, i to delimično, koje je znači, funkcioner prethodne demokratske administracije sklopio sa predstavnicima Prištine, i tada se oglasio i stavio van snage ili barem proglasio neustavnim neke od tih mera.Ali, moram priznati, neke od tih sporazuma koje sam ja kritikovao svojevremeno, dakle, tih Borkovih sporazuma koje je sklapala prethodna vlast, mada ih je implementirala ova vladajuća većina, i to treba reći, neki od tih sporazuma su bili majčina dušica u odnosu na ono što je nažalost činila ova vladajuća većina,

flagrantnog kršenja ustavnosti, ali to nije opravdanje da se ovde nije moglo učiniti ono što je trebalo po slovu Ustava, a to je da se okupimo na jednoj sednici u jednom danu, pola dana i proglasimo vanredno

ali procedura je važna, forma je važna drage kolege, bez obzira kome i kada odgovara. Čak i kada je njen ishod isti, suština nije ista, kada je sadržaj isti, forma je bitna.

Ona postoji, ali podrška vladinim merama bi bila mnogo veća da je em proglasila odluku tu Narodna skupština, em dalje, to sad deluje kao naučna fantastika, poštovane kolege, ali verujte da bi bilo vrlo normalno i pozitivno bi odjeknulo u javnom mnjenju Srbije i možda ne bismo imali ove scene o kojima sada govorimo i ove incidente koji su se desili poslednjih dana.Bilo dana.Bilo bi jako dobro i jako zdrava poruka da su od početka u implementaciji i podršci tim merama u celini ili delu se pojavljivali i neki drugi predstavnici političkog života Srbije, bilo parlamentarnog, bilo vanparlamentarnog. Ako vam je bilo previše ili gospodinu Vučiću ili predsednicu Vlade da se pojavi zajedno npr. sa liderima Saveza za Srbiju, npr. sa tim Đilasom ili Šolakom, mada Šolak nije nikakav političar ili lider, ne znam ni da li postoji ili je samo neko mitsko stvorenje, dakle, da se pojavi sa njima.Ali, šta je falilo, šta je bio problem poštovane kolege? Evo sada kažem, kada je sve manje više prošlo, da se pojavio sadašnji i bivši predsednik ili dva bivša predsednika i da su zajedno podržali, rekli i založili se za poštovanje mera? Verovatno bi prekršaja bilo i manje nego što ih je bilo, mada i sada nije bilo previše i stekao bi se utisak o nekom konsenzusu.Dakle, sadašnji predsednik. To radi recimo, kada tako volite često da se pozivate na Amerikance i na američke primere, to je ono što oni vrlo često rade. Kada je nešto važno, kada je neka poruka koja je simbolično bitna za naciju ili treba demonstrirati jedinstvo, onda se pojave svi živi prethodni predsednici sa aktuelnim predsednikom.Evo vi ste mogli, imate gospodina Nikolića, on je iz vaše stranke ili osnivač vaše stranke, gospodin Tadić verovatno ne bi rekao ne, pa na taj se mogla demonstrirati ta vrsta poruke solidarnosti i sloge.Kažem, možda bi nekih od ovih poslednjih incidenata bilo manje i bila bi veća, plebiscitarnija podrška merama. Što se tiče samih tih mera, rekao sam prošlog puta, možda nekome možete spočitati nedoslednost, neprincipijelnost, meni ne, kada je reč o ovim merama i o vanrednom stanju. Ja sam bio za te mere, generalno. Bio sam za uvođenje radikalnih mera, ne nužno u ovom obliku, ne nužno u ovom stepenu zatvaranja, ali se nisam bunio protiv uvođenja vanrednog stanja. Verovatno bih i glasao za uvođenje vanrednog stanja, iako će mi zameriti neki koji me gledaju, ali bi imali nešto što liči na parlamentarnu kontrolu mera i plus, imali bismo taj neki širi konsenzus i podršku mera.Ovako

mislim da bi sigurno takav pristup sprečio ili smanjio broj prigovora, ne samo prekršaja vanrednog stanja, nego i primedbi koje sadašnja opozicija ima na ponašanje aktuelne vlasti tokom vanrednog stanja. Ovako smo imali slučaj da se samo predsednik Republike i ponekad predsednica Vlade pojave i javno nastupaju i po neko od ministara koji je za to zadužen.Dakle, stručni tim uredu, tzv. struka, bez obzira što se na njihov račun može što šta reći, ali se isto mora i pohvaliti, pogotovo rad po dubini, po vertikali zdravstvenog sektora. Ja mu aplaudiram, skidam kapu i sve što treba, sigurno konstatovanje grešaka kojih je bilo.Pohvalio sam i to nije baš popularno kada to čini opozicija, pogotovo u ono malo vremena što imaju na raspolaganju, pohvalio sam i konkretno neke resore ili neke poteze, svi oni zbirno idu na vaš kolektiv i račun,

Tu je bilo nestašica i bilo ih je dosta dugo, kao što su takođe rekle kolege.Pohvalio sam i ovaj rad na daljinu škola, školsku organizaciju i pohvalio sam ipak zaštitu najstarijih sugrađana. Tu je sigurno bilo rezultata, mada mislim da je možda moglo po manje drastičnu cenu ili po manje radikalno ugrožavanje prava te populacije, ali je zaštita postignuta i zato je smrtnost veća u ovim drugim kategorijama.Dakle, to više-manje nije sporno. Ne mislim da sam zbog toga manje opozicija ako pohvalim nešto, ali principijelna primedba od toga kako je izvedeno vanredno stanje do toga, a to je ključno, da je iskorišćeno, sticajem okolnosti ili sa namerom, o tome možemo da pričamo, za beskrajnu sedmonedeljnu propagandu vlasti, vladajuće stranke i vladajućeg lidera. To je činjenica poštovane kolege.I možda ovaj otpor koji postoji sada i dalje prema ovim izborima nije i kod mene lično, ovim zakazanim za 21. juni, ima dva razloga. Jedan je medicinski, a drugi je politički. Ja uopšte ne krijem da postoji i taj politički. Mi smo imali sedam nedelja nesmetani, neprekidni kontinuirane propagande, odnosno promocije vlasti i svakodnevnog pojavljivanja predsednika Republike.Jovan Zlatousti da je u pitanju, pa dojadilo bi. Donald Tramp je jedini koji mu je bio donekle konkurent po tom pitanju, pa je i on shvatio da mu to nanosi štetu pa je prekinuo sa tim svakodnevnim konferencijama. Niko drugi u svetu nije imao takvu vrstu svakodnevnih seansi. Možda bi imao Kim Džong Un, ali on je bio bolestan, očigledno je imao zdravstvenih problema pa se nije pojavljivao u javnosti uopšte nekoliko nedelja.Hoću da kažem, da nije bilo takvog pristupa, mislim da biste u velikoj meri, prvo imali bismo veće jedinstvo koje nam je potrebno na društvenoj sceni. To ne znači da svi mislimo isto, već samo znači da se složimo oko nekih temeljnih stvari. I drugo važnije, otpor otpor onome što Vlada predlaže i otpor na kraju krajeva i sada ovim izborima bi bio manji ili bi bar bio teže da se brani, mogao bi se teže braniti, recimo odluka o bojkotu.Ja lično nisam, za razliku od onih kolega, bio za bojkot izbora. Izašao bih, da nije bilo vanredne situacije, izašao bih ili sa svojom listom ili bi podržao nekog drugog i prošao kako bi prošao. Ali, sada ja priznajem da mi je nelagodno da izlazim na ovakve izbore koji dolaze posle skoro dva meseca, ne resetovanja, ne pauze, to vi tako pokušavate da predstavite, nego realno ozbiljne, neprekidne i ničim ometane propagande vladajuće stranke i vladajuće garniture.To nije dobro za demokratiju u Srbiji. To nije dobro čak ni za vas kao vladajuću većinu. Iz toga mislim da je bilo razumno, uputno i moj ovaj jedan, jedini amandman koji sam podneo u tom pravcu idem, mada nemam nikakvih iluzija da će biti usvojen, ali prosto vas pozivam da obratite pažnju na njega, ide u pravcu toga da se se relaksira situacija politička, da se da ljudima neka pauza, mentalna pauza, ne političarima, ne strankama, nego građanima, da malo odahnu od ovog stresa i šoka u kojem su bili sa razlogom ili bez razloga. Ja mislim sa razlogom. Zato sam i podržavao mere. Zato se nisam slagao sa nekim kolegama koji su smatrali da je to sve, samo, ne znam, zavera i priča. Na žalost nije. Bolest postoji, teška je. Ne znamo još koliko, ne znamo u kom obliku će se vraćati, možda neće biti ovako teško i siguran sam da je bilo razloga. Pa, nisu ludi ljudi širom sveta da žrtvuju svoje budžete, deficite, preduzeća, da država radi nečega što je samo šala i izmišljotina. Dakle, u to ne verujem. Mada verujem da je bilo i malo preteranog straha na globalnom nivou.Našoj vlasti, vama konkretno, zameram dve, odnosno tri stvari. Mislim da se čak kasnilo sa merama i tu sam dosledan to sam govorio od samog početka. Da se onda lutalo sa tim merama, da je onda bilo neodgovornih izjava, tipa stotine hiljada mrtvih. Pazite, na celom svetu gospođo Brnabić nema više od 300 hiljada u ovom trenutku žrtava. To je naravno mnogo, ali govorim o celoj planeti Zemlji. A, priča je bila da će biti puna groblja i šta-više doktorka Kisić je u jednom trenutku rekla da smo to i da nešto nismo uradili bilo bi stotine hiljada mrtvih. Pa ne može u Srbiji biti stotine hiljada mrtvih, ako u celom svetu sa sve Amerikom, Italijom, Španijom, Francuskom ima nekoliko stotina hiljada žrtava.Znači, bilo je preterivanja, korišćenja, svesnog ili nesvesnog, i epidemije, i borbe protiv nje, koju pohvaljujem, zarad političke, u političke svrhe. Ali, kada je to već tako, onda je bilo razborito podvući crtu, dati neku vrstu tajm-auta, jer nije ovo vanredno stanje, ova epidemija košarka i moj izraz čak nije dovoljno precizan i srećan, jer u košarci uzmete tajm-aut, pa istekne 60 sekundi ili 60 dana i onda nastavite utakmicu kao da ništa nije bilo.Ovde je bilo, ne samo vanrednog stanja, bilo je velikog straha, bilo je teških priča i velikog uzbuđenja i uznemiravanja javnosti, bilo je ozbiljnog ugrožavanja ili sužavanja ljudskih prava što ide naravno u vanrednom stanju zato se i zove vanredno stanje. zbog toga je bilo umesno razmotriti ovaj predlog poput mog ili neki sličan, koji je išao u pravcu relaksiranja političke situacije, a ovako deluje, hteli ili ne, kao da ste želeli iskoristiti dok je rana vruća, dok se ljudi ne osveste, dok se ne potroši ili ne dobije ovih sto evra protiv kojih ja nemam ništa protiv i pozivam sve da ih uzmu, dakle da se odmah završi sa izborima.Za mene lično je ne prihvatljivo u ovakvim okolnostima da idem na izbore iako sam imao nameru da izađem na ove aprilske. Ali, nisam ja bitan, mislim za dobar deo građana, čak i za dobar deo vaših simpatizera malo je šokantno i stresno u situaciji kada vaši doktori, doktori naših, članovi Kriznog štaba kažu da ne znaju šta će biti u junu mesecu, kažu da ne treba pre druge polovine juna planirati svadbe, nikakvi bioskopi, pozorišne predstave i slično. Kada članovi Kriznog štaba priznaju, završavaću time, da je moguće da je jedan doktor Kon, da je već u decembru bio virus među nama, a drugi doktor Nestorović danas kaže, vrlo moguće da je bio u januaru, i ja mislim da je bio. Ali, evo sada i oni naknadno kažu, a mi smo pričali kako nema slučajeva, kako smo mi bezbedni, kako smo mi neko ostrvo srećno izolovano i ponosili se rezultatima postignutim.Ponavljam

i mi smo bolje prošli od nekih drugih i to je dobro. Znači, ne treba preterivati sa pohvalama, kao i ovo da imamo najbolje ekonomske performanse da će naš rad biti najveći itd, to su nam već demonstrirali.Hoću reći, ova epidemija koliko teška je mogla biti prilika da resetujemo i naše međusobne odnose, društvene, međuljudske i političke. Nažalost, nije za to iskorišćena i ovo što smo gledali u Skupštini danas i prethodnih dana na političkoj sceni, nažalost u najvećoj meri podseća na ono što smo gledali pre ove epidemije, pa još i malo gore.Ako nas je trebala već naučiti ova epidemija i ova kriza, to je da moramo biti solidarni, da se moramo ispomagati i unutar društva i naravno na međunarodnoj sceni, na međunarodnom planu, a mi smo se još više zakrvili, možemo raspravljati ko je za to kriv, ja mislim da je, kao što sam rekao, nož i pogača su uvek u rukama vlasti i vladajuće koalicije i stranke, kao što su njihove zasluge najveće i najveća je njihova odgovornost.Vi se verovatno sa tim nećete složiti, ali ponavljam i zaista završavam, sada vam se čini da je ovo lako i elegantno rešiti ovu priču, izaći na izbore, uzeti željenu većinu, ali ostaje to žarište nezadovoljstva koje može da raste i koje se manifestuje svako veče lupnjavom u 8.05 časova. Ja tu buku podržavam, ne zato što smatram da je to podrška meni ili bilo kom drugom, ali ona jeste iz spontanog nezadovoljstva građana gospođo Brnabić i nemojte potcenjivati to nezadovoljstvo. Hvala.

teške, naporne, mukotrpne borbe, 50 dana herojske borbe i mi se nalazimo u danu u kom Narodna skupština Republike Srbije može da raspravlja o predlogu da se ukine vanredno stanje.Sama činjenica, dame i gospodo, da smo do te tačke došli, da se u takvom danu nalazimo, ali valjda je za svakoga u ovoj zemlji jasan znak koliko je dobar, koliko je veliki posao sa uspehom obavljen u međuvremenu. Posao, dakle, u odbrani države, čiji je opstanak bio ugrožen, posao u zaštiti svih građana te države.Svako razuman, svako pristojan u ovoj zemlji može samo da kaže – pa da, dobro je, pa da, sjajno je što se danas ne nalazimo u situaciji da nam toliko besni epidemija da ne znamo šta ćemo noćas, a šta ćemo sutra, nego što smo s druge strane došli do toga da vidimo značajnu, ozbiljnu razliku u odnosu i na 15. mart i 1. april i bilo koji datum od onda do danas i da možemo da kažemo – sada ima smisla razgovarati o tome da ove mere mi možemo da relaksiramo, da možemo vanredno stanje čak i da ukinemo. Svako pristojan, svako razuman će reći – to je značajna razlika i treba da budemo zadovoljni što smo dotle došli i nikada niko nije rekao da je sve završeno i nikada niko nije rekao – sav smo posao obavili. Ali, tu razliku mora da prizna svako u ovoj zemlji ko hoće da bude realan, ozbiljan i odgovoran.A ko neće, ko odbija da očigledno vidi, a pritom se nešto kao politikom bavi i hoće za nešto da se pita, pa ostaje samo mi da se pitamo – ako tako slep, jer je rešio da bude slep, ako je tako kod zdravih očiju slep, odbija da prihvati ono što je očigledno svima u ovoj zemlji, a kako će sutra tako slep bilo šta u ovoj zemlji da vodi, kako će bilo čim da rukovodi, a kao kandiduje se za tako nešto.Dakle, to su pitanja nad kojima prosto mora da se zabrine svako u ovoj zemlji, ali ne treba da se zabrine što nam je najniža smrtnost ne samo u ovom delu Evrope, nego što je kudikamo niža u odnosu na brojne mnogo veće, mnogo bogatije zemlje. Hajde da se ne poredimo sa čuvenom Italijom i čuvenom Belgijom i čuvenom Francuskom i čuvenom Španijom i Velikom Britanijom, ali pogledajte, samo pogledajte kako je kod njih sve ovo vreme, kako danas, a kako je u Srbiji, pa da kažemo jedno iskreno, pošteno i od srca – alal vera na do sada obavljenom poslu, svim građanima ove zemlje, jer je ovo bilo pitanje koje se tiče svih nas i svi smo u tome učestvovali. Na prvom mestu, naravno, i u pravu su oni koji su to rekli, zdravstvenim radnicima, lekarima, koji nisu znali šta je dan, šta je noć, koji su se neumorno tukli na prvim linijama fronta i državi, dame i gospodo, rukovodstvu, dakle, onim ljudima koji su omogućili da ti zdravstveni radnici mogu da izvojevaju dobre, važne pobede u velikim bitkama, jer jedno bez drugog ne bi moglo, jedno bez drugog ne bi išlo i to kažu i sami ti zdravstveni radnici, svi oni koji su u brojnim zdravstvenim ustanovama ove zemlje prethodnih 50 dana radili danonoćno kažu to, kažu i oni njihovi predstavnici u Kriznom štabu.Kada kažemo struka, ti ljudi, struka, kažu – nismo nikada imali, apsolutno nikada, tu vrstu razumevanja podrške od strane države kakvu smo imali sada u ovo vreme. Pa, jel onda greh reći, samo zato što je nekome teško da čuje ponosni smo na činjenicu da smo na čelu države imali Aleksandra Vučića na mestu predsednika Republike, da smo imali Vladu Srbije koja je pokazala da je u stanju da se efikasno zauzme u najteže moguće vreme da pruži podršku tim zdravstvenim radnicima, da im obezbedi i respiratore i sva zaštitna sredstva. Dakle, sve njihove mere i preporuke da pretoči u uredbe i odluke i da imamo sa čime da se borimo ovih 50 dana.Mi smo u SNS ponosni na činjenicu što smo imali takvo državno rukovodstvo i što smo sa ovakvim uspehom došli do današnjeg dana 5, 6. maja ove godine. Ne možete, dame i gospodo i građani Srbije koji ovo slušate, prosto ne možete da se ne osvrnete na laž i licemerje sa kojima smo morali da se borimo konstantno sve ovo vreme, ali konstantno, bukvalno svakoga dana sve ovo vreme, jer sve ono što su pripadnici bivšeg režima, pre svega tu mislim na onaj tajkunsko-lopovski kartel koji predvode Dragan Đilas, njegov takozvani savez i ostali tajkuni sa njima, dakle, sve što su radili sve ovo vreme, bilo je samo laž, samo napad, samo pokušaj da se uruše napori naših heroja koji su omogućili da imamo nakon 50 dana ovakav rezultat i sve samo teško licemerje i bukvalno sve.Počnite od one prve stvari o kojoj smo govorili danas, odnosa prema parlamentu. A šta je to, ako nije laž i ako nije licemerje? Pa jesu vam njihovi narodni poslanici, a znate koliko ih imaju ovde, sada nije važno kako su do njih došli, ima ih i na sednici sada, jer su oni govorili sve vreme – jao, strašno im nedostaje Skupština što se nije sastala 16. marta, a ti isti, da se podsetite, godinu i po dana nisu mogli da se sete adrese na kojoj se Dom Narodne skupštine nalazi, pojma nisu imali i nije ih bilo briga uopšte i sada oni su se setili da im mnogo fali Skupština i prosto će da umru, kako su govorili, ako Skupštine ne bude. Mi smo im rekli – istog sekunda kada struka kaže, kada lekari kažu, stekli su se uslovi, hajde da radimo, Skupština se saziva, mi ćemo da vam omogućimo uslove da možete svi da dođete, kao što ne može niko sada ni u Belgiji, ni u Španiji, ni u Italiji, da se pruže uslovi, da se stvore uslovi svakom poslaniku da dođe ovde, da govori, da kritikuje, ako mu se kritikuje, mi ćemo te uslove da vam damo.Mi reč ispunili, mi došli da raspravljamo i o merama i o vanrednom stanju, a oni, licemeri i lažovčine, pa nešto ih nije bilo. Jel ih bilo kada smo govorili na prošloj sednici ovde o tome? Nije, kao što ih nema ni danas. Ne računam ovo kad dođu, kao jutros ovaj ljotićevac Obradović, da ovde ponovo zlu krv prosipaju, da ponovo prave incidente, da ponovo pokušavaju da izazovu sukobe među nama, da ruže i nipodaštavaju Narodnu skupštinu, da se ponašaju kao nedozreli, duvajući u pištaljku i rušeći državno znamenje. I šta su ikada drugo radili, osim da su nešto rušili i gledali da upropaste. Ili da sruše RTS ili da sruše zgradu Predsedništva ili da sruše državno i narodno jedinstvo u borbi protiv smrtonosnog virusa ili da sruše i upropaste aplauz podrške medicinskim radnicima svako veče u osam ili da sruše i upropaste državnu zastavu. Kada su ikada išta drugo pokazali da umeju i da ih zanima? Ali takvi da nam sole pamet da im nešto parlamentarizam znači, pa nemojte, molim vas, da se lažemo, nemojte da se pretvaramo.I sve drugo što su uradili, kada kažu mnogo im je do Ustava stalo, a ko? Ti isti koji, pazite, i dan-danas, ovog dana kada mi govorimo o tome traže da se taj Ustav krši, zašto, da bi bili neki izbori onda kada oni to hoće, oni kao Ustav brane. Od koga? Od nas koji smo sve po tom Ustavu radili. Pa neće biti. Od Aleksandra Vučića, koji je uradio sve ono što oni nikada nisu bili u stanju, oni nešto u ovoj državi da brane, koji su uvek mislili samo na sebe, pa neće biti, i te njihove teorije zavere koje ste slušali danas. Znate, gospođo Brnabić, nije ovaj čovek ovde koji je danas govorio da je sve ovo jedna velika laž, da su Svetska zdravstvena organizacija i multinacionalne kompanije izmislile virus i da nema stotina hiljada mrtvih, kao što svi znamo da, nažalost, ima. Pa nije on u tom usamljen i nije on po tome nimalo različit ni od Đilasa, ni od ovih dveraša, ljotićevaca, ni od ostalih iz tog njihovog društva. Svi su u tome isti.Cela država se ovih dana zgražava nad izjavama jedne narodne poslanice, Kostić se, čini mi se, preziva, da nama pokušavaju kroz vakcinu za koronu da ubace čipove. I sad njima je to nešto i smešno i strašno, a to su oni. Jer, da vas podsetim, vi to možda znate, ta gospođa je ovde došla upravo kao poslanik tog zagovornika teorija zavera koji nam se obratio i danas i ta gospođa je deo Đilasove većine na opštini Stari grad, tamo je bila u autentičnoj onoj odborničkoj grupi Đilasovog Bastaća, sad je valjda u Demokratskoj stranci. Ali, to su oni i nikakve tu razlike među njima nema.I kad kažem licemerje i kad kažem laž i ove njihove priče da ne valjaju mere, a koje mere ne valjaju? Jel ne valjaju ekonomske mere koje je ova država već uspela da uspostavi? Jel ne valja to što smo isplatili već za 10% veće zarade zdravstvenim radnicima, što pre tog povećanja u ovoj Srbiji danas o kojoj se stara Aleksandar Vučić jedna medicinska sestra ima oko 50.000 dinara platu, a to je samo koliko veće u odnosu na 30.000 dinara u vreme Đilasa i ostalih tajkuna. Šta sad tu tačno ne valja? Laž i licemerje. Šta je, ako nije licemerje, priča da ne valja što je ova država smogla snage, što ima tu vrstu ekonomske snage da danas može da obezbedi tri minimalne mesečne zarade svakom zaposlenom kome je to potrebno? Tri zarade obezbeđuje država svakome kome je potrebno. Šta je loše što će sutra, bukvalno sutra, da krene isplata prve od tih zarada i ko će to da kritikuje?Licemeri i lažovčine najobičnije koje nikada nisu jednu jedinu platu, ma dinar jedan, uplatili nikome, a pola miliona ljudi im je ostalo na ulici. Imali su oni epidemije, pa se nisu nikad setili, baš ih je bilo briga. Imali su i ekonomske krize, pa nikada nijedan jedini beli dinar nisu dali nikome, sem sebi, i baš ih je bilo briga. I takvi da nam danas pričaju – ne valjaju naše ekonomske mere. Ma, hajte, molim vas. I da kažu – ne valja što je država obezbedila, što danas može da obezbedi svakome punoletnom u ovoj zemlji ko to želi 100 evra. Izvinite, molim vas, a kada ste vi dali ne 100 evra, nego 100 dinara bilo kome, sem sebi? Samo laž i samo licemerje.Ne valjaju im mere za zaštitu zdravlja koje smo preduzimali, ne valja im što smo to uradili uz pomoć naših prijatelja iz Narodne Republike Kine, pa ovaj tajkun Đilas dao je sebi tu slobodu da baš kao ovaj zagovornik teorija zavere pljuje, doslovce, naše prijatelje iz Narodne Republike Kine, da priča kako su oni sve ovo napravili, pa nama poslali, a to je pričao kada se direktno uključivao u svoje medije, da priča da, zamislite, Kinezi lažu, hoće da sakriju pravi broj zaraženih tamo kod njih, da priča kako njihove mere ne valjaju ništa i kako Kinezi ne znaju ništa. Pa, sramota najobičnija.I taj će da kritikuje nešto što smo uspeli da obezbedimo respiratore kojih se nikada nije setio, nije znao ni šta su, ni čemu služe. A kad ga pitaš – izvini, jel možeš sada da se nađeš na usluzi svojoj zemlji, kaže – ne mogu, jer neću. Ne mogu, jer neću. Ja ću možda da dam nešto Unicefu, a doslovce je rekao – ovoj državi ne dam ništa.Svaka čast, licemeri najobičniji! Pa, nađite se sutra hrabri da bilo kome u ovoj zemlji držite neke lekcije. Vi da govorite nešto Aleksandru Vučiću? Pa, ja stvarno ne znam šta vi mislite, ko će tako nešto da proguta? I licemerje i opet laž kada ti i takvi ljudi govore da nešto nije bilo dobro vezano za poštovanje mera tokom vanrednog stanja.Pazite sada, najveći problem svih problema je što se čuje sa pojedinih balkona i prozora u ovoj zemlji, a nema ih malo, da su ljudi nezadovoljni kada tajkun poput Dragana Đilasa pokušava da im pamet soli i da im proda lupanje u šerpe za nešto što će da bude najbolja moguća stvar danas, pa makar ako i to znači kršenje mera koje su propisali medicinari, kršenje policijskog sata i rasplamsavanje bolesti.Ljudi kažu, e, slušaj Đilase, imenom, znamo da si lopov i slušaj još nešto, vrati pare. I on kaže – aha, ovo je napad. On kaže – aha, najveći problem je što sam ja video da su baklju pri tome upalili. Pa, opet licemerje i opet laž.Jeste li se vi licemeri i lažovi kitili i hvalili snimcima, video snimcima, gde palite baklje i lupate u šerpu. E, te su vam baklje lepe, ali ne valja ako drži baklju neko ko kaže – Đilase, lopove. Strašno je velika razlika između te vaše lepe i ove druge koja vam se ne sviđa. I vi ćete da određujete ko ima pravo da šalje političku poruku, a ko nema, zato što vam se ta politička poruka ne sviđa, ove vaše baklje koje ste palili ovde pred ovim domom Narodne skupštine, po 20 naređali jednu do druge, sve su bile divne i veličanstvene i one pred Predsedništvom Srbije kad ste pretili Aleksandru Vučiću mali milion puta, sve su bile sjajne, ali ove druge vam se ne sviđaju, jer vam se ne sviđa poruka.Šta poruka.Šta još kažu? Oni se nešto žestoko zabrinuli jer smatraju da su neki ljudi kršili mere zabrane kretanja, a koji to ljudi? Koji to ljudi, licemeri i lažovčine najobičnije? Ako ne, da opet počnemo od vas. Taj vaš Bastać, kod kog je ova Nada Kostić, koji je zajedno sa Miljušem koji je spaljivao knjige onomad, sećate se toga, prvi izašao da krši policijski sat, izveli svoje ljude ovde na Dorćolu da prebijaju radnike Direkcije za izgradnju, pa onda za njima i vi svi ostali. I ti lično Đilase, i ti lično Boško Obradoviću, ovaj što je ovde danas rasturao zastavu Narodne skupštine i napadao policiju, šutirao policajca. I ti lično Lutovac, i ti Jeremiću i svi ostali koliko ih ima, ređajte ih. Jer su se svi naređali ovde pre nekoliko dana samo da pokažu kako su jaki i opasni, da oni krše policijski sat. Šta vi onda pričate? Šta vi onda pričate i koga vi pravite ludim ovde? Da neko odgovara za ono u čemu ste vi prvi? Samo laž i samo licemerje.I još kažu, hoće, znate, Aleksandar Vučić da uvede cezarizam, hoće da on ima apsolutnu vlast. Aleksandar Vučić koji je, gospođo Brnabić, zajedno sa vama potpisao predlog i taj je predlog došao ovde da mi danas o njemu govorimo da se ukine vanredno stanje, da se ukinu sve te mere koje proizilaze iz vanrednog stanja, a tiču se i policijskog sata i angažovanja vojske u zaštiti narodnog zdravlja.Dakle, sve to što je ovim tajkunima i lopužama najobičnijim strašno i represivno, mi predlažemo, Aleksandar Vučić predlaže da se ukine, a oni kažu – e, ne, mi smo sad protiv toga. Oni to neće. I sad je on autokrata, on je diktator, a oni su šta? Ne znam. Ne znam odgovor ali znam da pametni svakako i sigurno nisu. I opet laž i opet licemerje, pošto su pričali o izborima danas, pošto su pričali i o kampanji danas, a samo su se oni sve vreme, konstantno i sve vreme, izborima bavili.Dok je Aleksandar Vučić rekao da neće izborima da se bavi dok se ne završi vanredno stanje, dok je rekao, i reč održao, neće nikome od njih ime da pomene, oni su se samo njim bavili svaki božiji dan, apsolutno svaki i samo mislili o kampanji i samo mislili o svojim jurišanjima na vlast, a to bi najviše voleli bez izbora i to i danas kažu, a to bi najviše voleli tako što će neko da ih postavi da malo budu na vlasti. Samo je problem što tako ne ide.Ne valjaju im mere, čuli smo i malo pre za koje je Svetska zdravstvena organizacija rekla - donete su u pravom trenutku, donete su na najbolji mogući način da pokažu efekat i rezultat. I na svemu tome je, koliko prekjuče, generalni direktor te SZO Srbiji čestitao. A ovi se opet bavili izborima i opet se bavili sobom i opet Aleksandrom Vučićem.I danas kad ih pita čovek, a, dobro, šta sad ne valja u tome što ćemo da izađemo iz vanrednog stanja? Pa, znate šta? Možda postoji jedan odgovor koga može da se seti svako. Možda im je najveći problem to što im je Aleksandar Vučić rekao da neće sigurno da im odgovara ništa dok traje vanredno stanje. Da se nisu uplašili njegovog odgovora zbog toga što, im se čini, sledi uskoro? E, to oni znaju jako dobro. Ako se jesu uplašili imaju razloga zašto jesu.Kako će da izgleda ta kampanja? Nećemo mi i rekli smo da se bavimo time uopšte, ali odgovor na to pitanje, da budemo do kraja iskreni, zavisi od toga koga pitate. Ako pitate njih, ako pitate ove okupljene oko žutog tajkuna Đilas Dragana, pa, verovatno će da bude još patetike o kojoj ste govorili vi i drugi danas i sve ste bili u pravu. Dakle, da čovek laže, kukumavči, prenemaže se, kaže – neko mi je decu napao, i sada daj mi znak tri-četiri-sad da ja mogu da počnem da plačem, a niko mu decu nije napao.Taj isti čovek, da se ne libi, da samo dan kasnije izda nalog svojim medijima, izda nalog svojim novinarima, portalima da udare ponovo najstrašnije, a već su to radili milion puta do sada na decu Aleksandra Vučića imenom i prezimenom. Njegovu još jednom, niko dirao nije, dobro je što nije i tako treba da ostane zauvek.A on i oni njegovi bednici, šta su radili pre samo nekoliko dana kada su slali poruke Aleksandru Vučiću, Aleksandru Vučiću direktno, mi hoćemo da izvinite da uriniramo po grobovima tvoje dece. To se desilo pre samo nekoliko dana. I kad kažu ne znamo ko je to radio i ne znamo šta je to bilo, to su neki anonimni. Da li su vam anonimni Tatići bivši članovi Veća gradske opštine u vaše vreme. Opština Vračar je u pitanju, da li je tako? Da li su vam oni anonimni? su vam oni anonimni što su bili funkcioneri DS i čiji su i dan danas tamo da drmaju po tim vašim strankama i tim vašim savezima?Jesu li vam anonimni ti vaši funkcioneri koji kažu – haiku za danas, to je znate pesma, to je poezija za današnji dan. Samo mrtvi Vučići su dobri Vučići. Jesu li to vaše poruke? Jesu li to dokazi kakvu kampanju treba da očekujemo, pa da ih još dodatno potkrepite, evo još neko ko nije ni malo anoniman Tatjana Vojtehovski, reaguje na ovog Dragana Đilasa njegovo obraćanje Aleksandru Vučiću u kome on ponovo priča ti si Vučiću kreten, ti si bolestan i tako dalje, jer Vučić nema decu i njemu se sve može reći. Kaže ova Vojtehovski – ma, treba da se pobijemo sa njima. Sa njima, sa Vučićem i nama ostalima. Pa, kaže Vladimir Todorić, evo još jedan anonimni za koga pojma nemate koje, jeli, član Predsedništva stranke Vuka Jeremića, lični advokat Dragana Đilasa i jedan od njegovih najbližih saradnika. Njegov komentar na sve to, dakle, na Đilasovo obraćanje Vučiću, komentar ovih je pobiti govna i gotova stvar. Pobiti i gotova stvar.I ako mislite da nije jasno koga ubiti, koga pobiti, evo vam odgovor pre sat i po, ubiti Vučića. Ubiti Vučića, tako su doslovca napisali opet oni, opet njihovi simpatizeri, opet njihovi članovi i aktivisti. E, to je njihov odgovor na pitanje šta treba da se očekuje u političkom životu Srbije ako se oni budu pitali.A mi sa druge strane umeli smo samo da odgovaramo radom. Umeli smo samo da odgovaramo brigom za ovu zemlju i činjenica da danas država jeste dovoljno jaka, da je moglo da sa velikim uspehom ekonomskim prebrodi ovaj period pa da može da čeka kraj ove godine sa najboljim rezultatom u ekonomiji, to kaže MMF, da može da sačeka kraj sledeće godine sa najboljim rezultatom u ekonomiji u čitavoj Evropi, što kaže MMF. Pa sve je posledica principijelnog stava Aleksandra Vučića i Vlade koju okuplja SNS. Mi ćemo da radimo. Mi ćemo da se borimo, mi ćemo da se trudimo da rezultat napravimo kako u borbi sa smrtonosne opasnosti tako i u borbi za ekonomiju. To je uvek bio naš glavni i najvažniji odgovor.A vi lažovi, a vi licemeri ako ništa drugo nikada bolje niste znali ni umeli, pa ne očekujte onda sutra da vas narod nešto bolje ceni od ovoga i ovoliko koliko vas ceni. Vi radite to što jedino znate, ostavite se tuđih porodica, ostavite se dece Aleksandra Vučića koju ste napali ponovo i danas, dakle, ponovo imenom i prezimenom, ali tuđe dece.Ostavite se napadanja na bilo čije dete u ovoj zemlji. Ne dirajte druge ljude, ne ugrožavajte im decu, a mi ćemo da se postaramo da bude ove dobre ekonomije za koju nam je već rečeno da je za Srbiju izvesna, da bude dobrih rezultata na koje ćemo svi da budemo ponosni. Da bude dobre budućnosti za sve u ovoj zemlji, naravno, pre svega za one kojima ta budućnost na prvom mestu pripada, a to su sva deca Srbije. Sve što smo do sada radili za njih smo radili. Sve što ćemo raditi dalje biće svakako pre svega za njih i to je ono što je dakle, još jednom principijelni stav principijelni stav SNS. To je politika koju je ustanovio lično Aleksandar Vučić svojom podrškom da nastavimo da radimo dalje zajednički, dakle, podrškom i ovim predlozima. Poslanička grupa SNS ponosno stoji u redovima onih koji tu politiku sprovode. Hvala vam.

mi se da je jedino dobro u današnjoj raspravi što ćemo na kraju ovde u parlamentu odlučiti o ukidanju vanrednog stanja. Parlament je po našem Ustavu mesto na kome vanredno stanje treba da se uvede i mesto u kome vanredno stanje treba da se ukine.Ja, nažalost, a verujem ni građani koji su danas slušali ovu raspravu, nisam siguran u ispravnost svih onih argumenata o kojima smo danas diskutovali, ni vezano za uvođenje vanrednog stanja, onako kako je uvedeno, po nama protivustavno, ni danas za ukidanje.Slušali smo razna poređenja. Ja ću da navedem jedno za mene, čini mi se najvažnije, ne procentualni broj obolelih ili broj obolelih u odnosu na testirane, jer na tome možemo da diskutujemo kakvo je bilo stanje i po kojim kriterijumima su testirani ljudi 15. marta, kojima se to radi danas.Podsetiću vas na dva apsolutna broja. Dakle, 15. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, u Srbiji je zabeleženo 11 novoobolelih od virusa Korona Sars. Danas, kada ukidamo, taj broj je 114. To je velika razlika.Ja verujem stručnjacima koji kažu da je danas stanje takvo da možemo da govorimo i da treba da ukinemo vanredno stanje u Srbiji. Mislim da je dobro da se ta odluka donese, jer mislim da je ovo vanredno stanje pokazalo koliko je ova vlast spremna da zloupotrebi i vanredno stanje za dalje učvršćivanje svoje vlasti i propagandu.Mislim da treba da budemo zabrinuti kao građani što danas niti imamo izveštaj o onome što je rađeno u vreme vanrednog stanja, niti analizu mera, a posebno zato što nemamo plan na koji način ćemo se dalje boriti sa epidemijom i na koji način i da li ćemo biti spremni za drugi krug, koji nam opet, po izjavama svih stručnjaka, sledi.Želim sledi.Želim da vas podsetim da je taj drugi krug pre 100 godina, kada je vladala svetom epidemija Španska groznica, upravo najveći broj žrtava, daleko veći odneo kada je bio taj drugi talas. Mislim da mi za to treba kao država ozbiljno da se pripremimo, da treba da vidimo da nam se ne ponove stvari, da zdravstvene ustanove nisu imale dovoljan broj zaštitne opreme, što svedočimo ne mi, ne neki lažni novinari, kako smo mogli da čujemo, nego upravo ljudi iz Kriznog štaba, stručnjaci koji su rekli da nije bilo dovoljno zaštitne opreme za sve na početku epidemije, kao što možemo i da svedočimo da nisu svi odgovorni u zdravstvenim institucijama odradili svoj deo posla, pa nam je tako Koronavirus ušao u neke zdravstvene institucije, kao što su klinika „Narodni front“, „Dedinje“, „Laza Lazarević“ ili Institut za onkologiju. Te stvari ne smeju da nam se ponove ukoliko dođe do ponovnog jačanja epidemije.Ja sam voleo i želeo da čujem kao roditelj školske dece da li se razmišlja u ovom trenutku da možda školska godina treba da počne ranije? Ako računamo da će nam se vratiti virus na jesen ili zimu, da li je možda primereno, a slušali smo to od nekih stručnjaka, da deca leti idu u školu kada je manja mogućnost zaraze i prenosa virusa? Da li se o tome razmišlja? Tako bi trebalo danas da se ponašamo u situaciji kada virus nismo pobedili. Nažalost, danas je ovde, čini mi se, bilo mnogo diskusija i nekako slavljenja kao da smo pobedili.U najboljem slučaju, mi smo završili prvo poluvreme, ali virus nismo pobedili. Treba tako da nastavimo da se ponašamo odgovorno i u budućnosti. Ja to očekujem od Vlade i očekujem od svih građana koji su, ponavljam, najveći heroji ovoga kroz šta smo prošli u prethodnih 50 dana.Građani su svojom disciplinom i odgovornošću sprečili da se virus masovno proširi i zajedno sa onima koji su bili na prvoj liniji borbe, kao što su medicinski radnici, zaposleni u prodaji, komunalni radnici, Vojska, policija, medijski, svi oni koji su radili svakog dana svoj posao. Njima još jednom veliko hvala.Stvarno mislim da ono što smo slušali danas i prošle nedelje, poređenje i proglašenja i stanja u državi Srbiji za vreme vanrednog stanja 2003. godine i danas je neprimereno i zbog načina zbog koga je to vanredno stanje i razloga zbog koga je to vanredno stanje to tada bilo uvedeno i danas i svega onoga šta se radilo u to vreme. Uopšte ne želim da ulazim u tu diskusiju, kažem, ona je neprimerena ovom parlamentu, kao i neprimerena poređenja sa epidemijom iz 2009. i 2010. godine, jer mi danas možemo tada da sagledamo sve rezultate epidemije od početka do kraja.Ova epidemija danas nije završena. Nemojte danas da govorite kao da smo podvukli crtu i da možemo da kažemo – pogledajte brojeve danas i pre 10 godina. Ja ne želim ništa loše. Želeo bih nijednog novog zaraženog da nemamo za mesec dana, pa u budućnosti nijednog više preminulog. Ali, moramo, to svi kažu, da se ponašamo kao da će se to desiti. Zato je to poređenje, po meni, krajnje neprimereno.Želeo bih danas da čujem da li je istina i šta Vlada preduzima da zaštiti radnike koji su radili za vreme ove krize, a kojima sada poslodavci žele da odbiju od njihove zarade troškove za zaštitnu opremu koju su morali da koriste. Ja ne mogu da vam objasnim na koliko je to nivoa problematično i ko bi sve u državi morao hitno da reaguje na to.Znači, ljudi koji su radili verovatno za minimalne zarade prethodnih 50 dana, izlagali svoje zdravlje i živote riziku, danas im se od minimalnih zarada, poslodavci im naplaćuju trošak zaštitne opreme koju su morali da koriste. To mora da se sankcioniše. Hvala. Hvala vam na strpljenju, hvala vam na debati, na dijalogu. Privodimo kraju ovu sednicu. Želim još jednom u završnoj reči samo da kažem hvala svim građanima Republike Srbije koji su se pridržavali svih mera, zahvaljujući čemu mi danas možemo da budemo ovde i da razgovaramo o ukidanju vanrednog stanja. Želim da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima, želim da se zahvalim svima ostalima, svim institucijama koji su se borili svakodnevno kako bi održali zdravstveni sistem na nogama, kako bi sačuvali naše starije sugrađane i čini mi se, kao što toliko puta kaže dr Kon, a volim da se pozivam na naše stručnjake, zaista mi se čini da svi zajedno možemo da se osvrnemo na period iza nas, na ovih dva meseca iza nas i da kažemo da se u budućnosti ovog perioda nećemo stideti.Ja mislim da ćemo u svakom trenutku moći da pogledamo na ovaj period iza nas i mislim da ćemo moći da se ponosimo time kako smo se borili, time koliko smo bili hrabri, time

ne odluke koje su politički oportune ili donose političke poene, čak sasvim suprotno, odluke koje će nas verovatno koštati političkih poena, ali smo sačuvali ljudske živote.Nismo stavili ni u jednom trenutku ekonomiju ili privredu na prvo mesto, nismo stavili ni jedan jedini dinar, ni jedan jedini dolar, ni jedan jedini evro ispred ljudskih života. Jedino nam je bilo važno da sačuvamo ljudske živote u Republici Srbiji i u tome smo, čini mi se, uspeli.Sve ostale debate i pitanja na koja možda nisam uspela da odgovorim zato što nije jednostavno bilo dovoljno vremena, ovde sam, odgovaraću na njih, nastavićemo praksu koju je Vlada Republike Srbije uspostavila, potpune transparentnosti, razgovora, dijaloga, sa svim novinarima, sa svim medijima, kako bi građanima u svakom trenutku, na svaku temu dali potpune tačne, pravovremene informacije.Slažem se da ne možemo u ovom trenutku još uvek da proglasimo pobedu, ali smo jako blizu pobedi. Zbog toga je Vlada, zajedno sa strukom, predložila ukidanje vanrednog stanja.Ono što je nama najvažnije u ovom trenutku, najvažnije je da Srbija ponovo počne počne da radi. Najvažnije nam je u ovom trenutku da uz sve mere opreza, uz sve mere predostrožnosti Srbija ponovo počne da radi, da obezbedimo brzi ekonomski oporavak i da obezbedimo što brži, što dinamičniji ekonomski rast. Srbija je dobro pozicionirana, moramo da iskoristimo ovu šansu, ali nadalje je ovo borba samo i isključivo svih nas, zajedno i svakog pojedinca pojedinačno.U trenutku kada nema ili neće biti ovako restriktivnih, strogih restriktivnih mera, molim vas, građani Republike Srbije, molim vas i još jednom apelujemo na sve vas, lična odgovornost je najvažnija. Pobedu nismo još uvek osvojili, na najboljem mogućem putu smo, ali moramo i dalje da nastavimo da se borimo svi zajedno.Mislim da je današnji dan za Srbiju dan kada treba da se ponosi i mislim da je danas za Srbiju veliki, važan i srećan dan. Danas kada treba da ukinemo vanredno stanje i da nastavimo da se borimo ličnom odgovornošću sa dovoljno pažnje, sa i dalje poštovanjem restriktivnih mera, ali mi sami, svi lično, i uz to da svaki dan razmišljamo o našoj privredi, o našim radnim mestima, o platama, o ekonomskom rastu, o ekonomskom razvoju, o tome kako je Srbija pozicionirana u svetu, mislim da treba da uživamo u našem dosadašnjem uspehu zato što smo zajedno došli do toga da možemo danas da pričamo o ukidanju vanrednog stanja.Za mene će sledeći najsrećniji dan biti kada budemo ponovo mogli da podignemo naše zastave, da one više ne budu na polja koplja. To će značiti da je Srbija pobedila i to će značiti da nemamo više svakodnevno ljudskih žrtava. Trudimo se da ih bude što manje, ali svaka ljudska žrtva je za nas ogroman gubitak. Za mene će najsrećniji dan biti kada budemo mogli da kažemo da se zastave vraćaju.Konačno, vraćaju.Konačno, što se tiče izbora, ovako ili onako ti izbori moraju da se održe. Želim, makar, da budemo dovoljno odgovorni da pred građanima Republike Srbije kažemo da o tome nema polemike, da sa tim datumima nema licitiranja, da su mandati koje svi mi imamo, i vi kao narodni poslanici i mandat koji imam kao predsednica Vlade i čitav moj tim ministara, moj kabinet, kabinet, mandati građana Srbije, naroda Srbije i da oni ističu i da je naša obaveza da ih vratimo građanima Srbije. Njihovi su, moramo da vratimo te mandate građanima Srbija. Sa tim nema licitiranja.Ti datumi ne mogu biti arbitrarni, ti datumi ne mogu zavisiti od nekog, od nas pojedinačno da li želi izbore ranije ili želi izbore kasnije. Zna se kada izbori moraju da se održe, zna se kada mandati moraju da se vrate građanima da bi građani razmislili i ponovo dali te mandate nekome za koga kažu da treba dalje da vodi ovu zemlju.I u drugim državama su održavan i izbori, i to tokom vanrednih mera, tokom pandemije. U Južnoj Koreji, u Francuskoj, u Saveznoj državi Bavarskoj u Nemačkoj, u nekim drugim državama. Dakle, nama volja građana mora biti na prvom mestu. Kako god neko rekao da li je spreman ili nije spreman za izbore, ovo su redovni izbori, imali ste vremena da se spremite, mi mandate svi zajedno moramo da vratimo onom ko nam je dao te mandate, a to su građani Republike Srbije da bi oni odlučili kome da ih daju dalje.Dakle, sve u svemu, poštovani građani Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, mislim da smo zajedno uradili dobar posao, mislim da Srbija ima razloga da se ponosi i mislim da je deo zasluga na velikom broju građana Srbije, pre svega, svakako, struke.Zahvaljujem se predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, zahvaljujem se što je kao predsednik Republike odgovorno, krajnje odgovorno vodio ovu borbu kao prvi čovek Republike Srbije, kao čovek koji je jedini izabran direktno od strane građana Republike Srbije i kao takvom na njemu je najveća odgovornost.Žao mi je, iskreno mi je žao što su mnogi iskoristili ovo za političku borbu, što nisu mogli da se suzdrže i da ne napadaju, šire lažne vesti i direktne laži tokom ove borbe, ali to ćemo sada ostaviti po strani. Ovo je pobeda svih nas, svih građana Republike Srbije. U ovom trenutku ne možemo reći da je kompletna, da je potpuna, borimo se dalje, borimo se zajedno i, molim vas, borimo se sada i za našu ekonomiju, za radna mesta, za plate, za penzije, za kontinuirano povećanje tih plata i penzija, borimo se da Srbija bude svakim danom sve jača. Hvala svima i živela Srbija. Zahvaljujem se predsednici Vlade, gospođi Ani Brnabić, zahvaljujem se potpredsedniku Vlade, ministru inostranih poslova, gospodinu Dačiću, što su danas bili sa nama, učestvovali u raspravi i zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu, 6. maj 2020. godine, sa početkom u 20 45 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.Molim vas da zauzmete vaša mesta i da se pripremimo za glasanje.Poštovane Hvala